**Šeks, Vladimir (HDZ)** Sada ćemo provesti objedinjenu raspravu o - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,

P.Z. broj 543 Raspravu su proveli mjerodavni Odbori za zakonodavstvo, zdravstvo i socijalnu skrb, ratne veterane, lokalnu i područnu samoupravu. kod zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju podnio je Odbor za zakonodavstvo. A koda Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Odbor za zakonodavstvo i Klub zastupnika HDZ-a. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Dražen Jurković. Izvolite, državni tajniče. Gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo dozvolite da vam u kratkim crtama iznesem prijedloge ova tri zakona. Što se tiče Zakona o zdravstvenoj zaštiti, izmjene ili najveći dio tih izmjena je ugrađen u Uredbu Vlade Republike Hrvatske koja je donesena 23.12.2009. 23.12.2009. godine i već je implementirana, dakle već 5 mjeseci se i implementira u našem zdravstvenom sustavu. izmjenama zakona se definira tko, kako i na koji način može ići u koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle uređuje se jedan sustav koji smo nadogradili na sustav zakupa, a prema uzoru svim zemljama, gotovo u svim zemljama Europske unije pa i u nekim zemljama u okruženju koristeći njihova pozitivna iskustva. dopunama ovoga zakona se definira da koncesije raspisuje županija odnosno župan za sva mjesta u mreži, osim za ona mjesta koja popunjava dom zdravlja. I time smo uistinu, to je jedna od odrednica kojima smo dali dodatni značaj domovima zdravlja. Isto tako, uredili smo način na koji se liječnici koji su do sada bili u zakupu ukoliko žele vraćaju u domove zdravlja, dakle postaju javni djelatnici. Ja bih podsjetio da koncesija nije obligatni oblik, dakle da je koncesija slobodna volja i isto tako liječnici iz zakupa mogu ići u koncesiju, ali isto tako mogu se vratiti u dom zdravlja kao javni djelatnici. I ova uredba odnosno ovaj prijedlog zakona to definira da svi liječnici koji se žele vratiti u domove zdravlja imaju prednost pri zapošljavanju na tom mjestu u mreži. Također dodatno ja bih podsjetio da smo Zakonom o zdravstvenoj zaštiti osigurali ili unijeli odrednicu kojom se sestri ili članu ili članu tima osigurava plaća po kolektivnom ugovoru, dakle dodatno smo zaštitili medicinske sestre i medicinske tehničare koji su dijelovi tima, a ovdje ih još dodatno osiguravamo na način da prigodom povratka liječnika iz koncesije ili prigodom prestanka koncesije taj liječnik ili sestra isto tako ima pravo zaposlenja u domovima zdravlja. Dakle njezin radni odnos ne prestaje, taj djelatnik ne ide na burzu, ne ide na tržište rada nego se upošljava u domove zdravlja. Isto tako, definirali smo način izlaska tima iz doma zdravlja ukoliko liječnik koji je uposlenik doma zdravlja želi postati, a ja bih podsjetio što je to koncesija, dakle želi postati privatnik u ugovornom odnosu sa državnim zdravstvenim osiguranjem. ovim zakonom se definira da je liječnik obavezan podnesti pismo namjeri ili zahtjev županu, ali samo uz pristanak upravnog vijeća doma zdravlja župan može raspisati koncesiju i za ta mjesta u mreži. Naravno, također smo ukinuli i odrednicu koja se ovim zakonskim prijedlogom briše, a to da se domovi zdravlja ne mogu osnivati na udaljenosti manjeg od 50 km. Razlog ukidanja ove odrednice je novi način financiranja domova zdravlja. Dakle, mi smo u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti dali obavezu da domovi zdravlja odnosno županije moraju popuniti sva mjesta u mreži bez obzira što zbog dostupnosti, bez obzira što u određenim okolnostima to nije financijski isplativo. Dakle, bez obzira koliko imamo osiguranika, bez obzira koliko imamo stanovnika na određenom području, ukoliko je mrežom propisano domovi zdravlja su dužni popuniti i taj tim. No međutim, do sada su ti domovi zdravlja bili plaćeni glavarinom, znači dobivali su nedostatnu količinu sredstava i to naravno po našem mišljenju nije bilo u redu, jer ako je država nekog obavezala da popuni sva ta mjesta, da daje plaću i liječniku i sestri po kolektivnom ugovoru, ona mu mora i osigurati dostatna sredstva. Domovi zdravlja će ubuduće biti plaćeni limitima isto kao i bolnice, dakle bez obzira što na određenom području nema dovoljno stanovnika, što na određenom području nema dovoljno osiguranika, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će tim domovima zdravlja plaćati puni tim. Isto tako, ovdje se pojavljuje i jedan oblik novi i jedan novi prihod županija. Na ovaj način ćemo uložiti dodatnih 55 milijuna kuna godišnje za financiranje domova zdravlja u Republici Hrvatskoj, ali isto tako pojavljuje se i jedan novi oblik naknade koji je sad prihod županije, a to je koncesijska naknada. naknada za pravo obavljanja određene djelatnosti od javnog interesa na određenom području. Maksimalnu visinu propisuje ministar i ona će biti u visini 1250 kuna. Razlika od zakupa je ta što je ovo naknada za pravo obavljanja djelatnosti, a ne zakup prostora jer koncesija se odnosi na pravo obavljanja djelatnosti i nema nikakve veze i ne odnosi se na prostor u kojem se djelatnost obavlja i naravno, tu koncesijsku naknadu su obvezni platiti svi, i oni liječnici i timovi koji su bili u zakupu, ali isto tako i privatni ugovorni liječnici sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. To je dodatni prihod županija i iz tog prihoda, to je namjenski prihod, iz tog prihoda županije su obvezne financirati uprave domova zdravlja. Naravno da smo tu polazili od pretpostavke da župani odnosno županije najbolje znaju modelirati strukturu primarne zdravstvene zaštite na svom području i isto tako, ukoliko žele da imaju više domova zdravlja, ukoliko žele da imaju više domova zdravlja, znači više ravnatelja, iz bilo kojih razloga, više upravnih vijeća, više pomoćnika ravnatelja, dakle financirati veći broj administrativnih djelatnika, oni to mogu isto tako iz koncesijske naknade. No međutim, čini mi se da ih ovo motivira upravo da se ti domovi zdravlja objedinjavaju, da se smanjuje administracija i da dio sredstava preusmjere iz tog administrativno-zdravstvenog sektora u sektor neposredne zdravstvene zaštite. Dakle, novim načinom plaćanja ova odrednica postaje potpuno bespotrebna jer smo lokalnoj upravi, a i to je vid decentralizacije, dali mogućnost da sama dizajnira primarnu zdravstvenu zaštitu na svome području. Isto tako, ovim zakonom smo prihvatili i jedan prijedlog kluba SDP-a, a to je da ustanove koje su registrirane za obavljanje palijativne skrbi imaju stacionar. I naravno uređujemo jedno bitno, jedno veliko pitanje, a to je dopunski rad liječnika u privatnim zdravstvenim ustanovama. Ja bih samo podsjetio da je to jedno od ključnih pitanja u zdravstvenom sustavu. uistinu proučavali i razgovarali i sa cijelim nizom zemalja, odnosno predstavnika njihove zdravstvene administracije, između ostalog i sa Slovencima i s Austrijancima i ono što je možda na moje iznenađenje tu prisutno, da je to ajde idemo, možemo reći problem gotovo u svim zemljama i nedovoljno nedefinirano područje. Dakle, ovim zakonom prijedloga ja bih podsjetio nije nikako cilj onemogućiti rad liječnicima u dopunskom radu, nego upravo suprotno. Dakle, omogućiti najboljim dijelovima sustava, omogućiti najboljim liječnicima da mogu i dopunski ostvarivati ukoliko to njihova kvaliteta dopušta, dakle ostvarivati i dodatnu zaradu. Ali isto tako nastojali smo i želimo eliminirati sivu zonu iz zdravstvenog sustava. Događalo se, istina vrlo rijetko jer velik je broj liječnika, najveći broj liječnika i sestara u hrvatskom zdravstvenom sustavu radi vrlo kvalitetno i vrlo korektno svoj posao ali često puta i ponekad smo imali i takve primjedbe da su nam pacijenti se obraćali na način eto došli smo u javnu ustanovu obaviti određeni dijagnostički pregled ili neku terapijsku uslugu ali u isto vrijeme liječnik nam je rekao da, na to ćete morati čekati tri, četiri, pet ili šest mjeseci. Ali ako dođete popodne u moju ordinaciju možete to odraditi odraditi i odmah. Naravno da i tu treba biti vrlo oprezan. Treba biti oprezan iz dva razloga. Prvi je taj što na taj način možemo pacijente izložiti i dvostrukom dvostrukom plaćanju, a to je jedanput kroz doprinos od 15% gdje plate i dadu doprinos obveznom zdravstvenom osiguranju, a drugi put je to onaj službenik, dakle da plati privatnu liječničku uslugu u punoj cijeni. Naravno da to uistinu nastojimo svesti ne samo svesti na najmanju moguću mjeru, nego u potpunosti omogućiti ali isto tako omogućiti liječnicima kažem koji dobro obavljaju svoj posao da mogu dodatno zaraditi u dopunskom radu. Na koji način? Prije svega druga stvar koja je ovdje vrlo bitna uveli smo kategoriju vrednovanja i obima posla i kategorizaciju rada. Indeksirat ćemo sve dijagnostičke i terapijske postupke. Imamo mogućnost za to. Informatizacija privatne zdravstvene zaštite koja se intenzivno provodi u reformi zdravstva ministra Milinovića omogućuje i da se prati učinak. Indeksirat ćemo sve terapijske dijagnostičke postupke. Podijelit ćemo bolnice u tri kategorije – kliničke bolnice, županijske bolnice i bolnice na području od posebne državne skrbi. I samo odjeli i samo oni liječnici na odjelima koji budu iznad državnog državnog prosjeka će moći sudjelovati u dopunskom radu i to 50% od svih liječnika na odjelu. Evo primjer jedan, dopustite neka jedna klinička bolnica koja ima 10 ili 10 internista može taj odjel može sudjelovati, liječnici toga odjela mogu sudjelovati u dopunskom radu i isključivo ukoliko taj njihov odjel prelazi indeksacijom se ne razumije./... i to od 10 njih 5 najboljih. Što želimo postići na taj način? Na taj način želimo postići upravo da onih pet koji ove godine, a naravno vršit ćemo godišnje analize, onih pet koji nisu ove godine mogli dobiti dozvolu za dopunski rad se trude dodatno i budu među onih prvih 5 ili među onih 50%, a u isto vrijeme spriječit ćemo preusmjeravanje pacijenata. Jer ako preusmjeravaš pacijente ne izvršavaš kvalitetno svoju svoju radnu obavezu. U javnom sektoru ne možeš imati dovoljan broj postupak, ne možeš imati dovoljan broj bodova da stekneš mogućnost dopunskog rada. Isto tako, ovaj zakon donosi i dvije odrednice. Jednu koja se tiče tele medicine. Dakle, Zavod za telemedicinu koji inače nije nikakva nova institucija već postoji pet godina dobiva status državnog zavoda i ukida se Zavod za mentalno zdravlje, odnosno Zavod za mentalno zdravlje se pripaja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo prije svega iz razloga što mi imamo županijske zavode za javno zdravstvo kojima jest već djelatnost prevencija ovisnosti i mentalnog zdravlja i to je logična posljedica strukture, organizacijske strukture koje imamo na razini županija. A isto tako taj zavod nikada nije u punom obimu zaživio i stoga smo ga pripojili, a naravno da je to i dio programa Vlade Republike Hrvatske. Dakle, da se one institucije, oni zavodi, one agencije koje nisu zaživile u punom kapacitetu da se ukidaju, da se ukidaju, odnosno da se pripajaju srodnim ustanovama. Što se tiče Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju tu ima nekoliko manjih manjih izmjena. Jedna od naj možda interesantnih je ta da se bolovanje koje koje koristi djelatnik, ali nakon stjecanja prava za odlazak u mirovinu. Dakle, poslodavac može zadržati djelatnika i nakon što je ovaj stekao pravo za odlazak u mirovinu. No međutim, ukoliko taj djelatnik ide na bolovanje troškove više ne snosi HZZO, jer znate da 50%, dakle nakon 42 42 dana troškove snosi HZZO, do 42 dana poslodavac. No međutim, u ovom slučaju u punom obimu prava za naknadu za bolovanje, dakle radniku isplaćuje poslodavac. I isto tako smo definirali da više Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje neće financirati ne samo zahvate rekontruktivne kirurgije, nego sve estetske zahvate iz razloga što se tijekom godina pojavila cijela paleta paleta ili cijeli niz i drugih estetskih zahvata koji ne spadaju u rekonstruktivnu kurirgiju, a ukoliko nisu medicinski indicirani. Uistinu nema razloga da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili porezni obveznici financiraju takve zahvate. Naravno iznimka su zahvati koji se odnose na patološku I konačno Zakon o izmjenama Zakona i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Ono što je najvažnije i i tu je Vlada Republike Hrvatske dodatno i u ovim recesijskim vremenima naglasila svoju socijalnu osjetljivost jer se uvodi kategorija prihodovnog cenzusa i rekli smo da svi građani Republike Hrvatske osim ovih pet izuzetnih kategorija, a to su osigurane osobe sa invaliditetom koji imaju sto posto oštećenja organizma. Dakle, osigurane osobe osobe davatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja, osigurane osobe dobrovoljni darovatelji krvi muškarci sa 35 i više davanja, žene sa 25 i više davanja i redoviti učenici i studenti. Oni su zaštićena kategorija, a svi ostali dakle koji prelaze prihodovni cenzus a to je za člana obitelji 1500 kuna ili za samca 1900 kuna obvezni su sudjelovati i participirati u dopunskom dopunskom zdravstvenom osiguranju naravno ukoliko žele biti izuzeti iz sustava participacija, odnosno ukoliko žele koristiti dodatne pogodnosti tog zdravstvenog osiguranja. Potrebno je naglasiti da sve police koje su potpisane ove godine vrijede još godinu godinu dana, dakle vrijede do isteka tog roka, a ja ću vam samo navesti dozvolite da vam ilustriram primjer zašto smo to učinili. Upravo zbog toga da bi sve građane Republike Hrvatske doveli u ravnopravan položaj, da bi izjednačili umirovljenike i uposlene, jer npr. do sada je bilo ako sam ja državni tajnik i imam recimo 15 tisuća kuna plaću, a moja supruga je nezaposlena za sada, po sadašnjem odrednicama zakona država je automatski plaćala dopunsko osiguranje, dakle 50 kuna i za moju suprugu. A ukoliko ste imali dva umirovljenika recimo i svaki je imao preko i 500 kuna, dakle preko 3 tisuće kuna zajedno mirovine, oni su morali plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje. Dakle doveli smo ih u potpuno ravnopravan položaj i mislim da je to uistinu u redu, iako možda je to samo međukorak, ja duboko vjerujem da postoji još jedan korak i da da bi prihodovni, odnosno imovinski cenzus bio ona prava kategorija, jer netko uistinu ne treba imati nikakvih prihoda, no međutim može imati nekretnina da mjesečno dobiva tisuću, dvi, ili tri tisuće eura rente, a država za njega plaća dopunsko osiguranje. Evo ja vam se zahvaljujem. Ovo je bilo ukratko o ova tri zakona, pa ukoliko bude pitanja rado ću odgovoriti. Hvala Hvala. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik odbora Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine dopredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospodine direktore, Odbor je kao matično radno tijelo raspravljao o sva tri zakona, pa ću iznijeti samo sažetak da ne čitam zaključke za svaki zakon posebno. U raspravi o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti istaknuto je da se u ovom zakonu predlažu daljnja poboljšanja sustava koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uvodi se red u koncesiju, definira se ugovor koncesije, definira se način i najava izlaza iz koncesije, a isključuju se domovi zdravlja zbog toga jer bi županija kao koncident u isto vrijeme bila i davatelj koncesije. Dakle smatramo u raspravi u odboru da je to daljnji doprinos poboljšanju kvalitete funkcioniranja primarne zdravstvene zaštite u tim novim okvirima. Raspravljeno je i o definiciji Hrvatskog zavoda za telemedicinu, kao državnom zdravstvenom zavodu, a isto tako i o spajanju Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje, sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo što je također u raspravi ocijenjeno kao vrlo kvalitetno rješenje i daljnje poboljšanje i racionalizacija ukupne zdravstvene zaštite. U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju na Odboru se je vodila rasprava o širenju tržišnih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na način da određuje i osiguranje za inozemstvo za one osobe koje putuju privatno u inozemstvo, zatim se raspravljalo o izmjeni opsega usluga za koje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje neće osigurati plaćanja, a to su različiti zahvati iz estetske kirurgije, dakle sve ono što neće biti obuhvaćeno ugovorom o osnovnom zdravstvenom osiguranju. I kao treće, dopuna sustava osiguranja prema kojem osoba koja može sama snositi troškove za zaobilaženje liste čekanja, jer se to može na način reguliran ovim zakonom i omogućiti. O trećem Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju raspravljalo se o promjeni obuhvata osiguranika za koje se premije za dopunsko zdravstveno osiguranje plaća iz proračuna, i to je procijenjeno i u raspravi ocijenjeno kao značajan doprinos racionalizaciji poslovanja, stabilizaciji financijskog stanja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali i značajnoj stabilizaciji državnog proračuna u vremenima u kojima se nalazimo. Isto tako je kao kvalitetno podržano i uvođenje dodatnog zdravstvenog osiguranja u aktivnost Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali na način da vodi to dodatno osiguranje evidenciju odvojeno od osnovnog i dopunskog osiguranja. Nakon rasprave pristupilo se glasovanju i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti prihvaćen je jednoglasno. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju prihvaćen je jednoglasno, a prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju prihvaćen je većinom većinom glasova. Na taj način odbor smatra da se radi o tri izmjene, u tri zakona, koje doprinose daljnjem poboljšanju, daljnjem kvalitetnom iskoraku u zdravstvenoj reformi i daljnjoj racionalizaciji ali i podizanju kvalitete sustava zdravstvenog osiguranja. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Prije nego se osvrnem na ovaj paket zakona, evo su još jedne izmjene zakona, više ne znam po koji broj smo već imali na klupama, što samo po sebi govori o ozbiljnosti zakonodavstva kada je te zakone upućivala u Sabor, a kako je krenulo vjerojatno ćemo imati još i više. Međutim ono što bi želio skrenuti pažnju je to da ekonomska kriza u Hrvatskoj još nije prošla. I da nismo na svom vrhuncu, a da ta ekonomska kriza će dovesti neminovno do problema sa zdravljem pojedinca, jer socioekonomsko stanje definitivno utječe na zdravlje pojedinca. Nezaposlenost, siromaštvo i stres su prijetnje koje se u vrijeme krize očituje prema svim građanima Republike Hrvatske i u takvim okolnostima skrb za zdravlje ne smije biti prepuštena samo zdravstvenoj organizaciji. Skrb za zdravlje ne smije biti humanitarni program kojim ćemo pomagati najugroženijim, a niti skrb za zdravlje ne smije biti odraz interesa želja i procjena onih koji pružaju već intervenciju oblikovanu prema mjeri onih koji trebaju. Dakle građani trebaju i moraju imati pravo sudjelovati u odlučivanju kakvu skrb i pomoć trebaju. Da li građani Republike Hrvatske, a i mi tu u Saboru smo kreirali ovu reformu zdravstva, da li smo sudjelovali u ovoj reformi zdravstva? Da li smo imali bilo kakav utjecaj na ovu reformu zdravstva? Nismo. Budućnost Hrvatske ne možemo graditi na socijalnim programima koji vlastite građane tretiraju kao potrošače ili konzumente pomoći, već kao odgovorne pojedince i aktivne nositelje budućeg razvoja. Reforma zdravstva je jedan odgovora na prijetnju koje ekonomska kriza rađa i ekonomska kriza dolazi do izloženosti građana u raznim problemima u zdravlju. Ta reforma zdravstva bi trebala imati konsenzus. I ovim putem smo svjedoci da konsenzus nije postignut i da se nikad nije krenulo sa dogovorom i željom da se postigne dogovor. Jer ako ćemo biti pravedni ministar je trebao sa ovim promjenama krenuti prije 2 godine. Sljedeća godina je izborna i ne vjerujem da će ministar išta napraviti i ministar i zdravstvena administracija da će bilo što napraviti da se naprave korjenite promjene Primjer je i to formalno spajanje bolnice bez suštinskih i infrastrukturnih promjena, a prijedlog Ministarstva zdravstva ne sadržava niti viziju, a niti ima plan prilagodbe zdravstva novim uvjetima. Pred nama su zakoni koji su proizašli iz te reforme, a tu reformu možemo nazvati "hoću-neću reformu" jer se pokušava napraviti privid da se nešto radi. Donijeli smo Zakon o pušenju pa smo ga povukli, pa smo onda ga promijenili, pa smo sad malo trenirali strogoću. Pa ćemo vjerojatno taj Zakon o pušenju koji je trebao biti perjanica reforme zdravstva smo ga promijenili. Rekli smo da liječnici ne smiju raditi izvan svoje matične kuće pa smo to povukli pa smo sada dobili jedan prijedlog izmjena zakona o kojem će biti vrlo teško ga provesti jer ostaje prvo pitanje na koji će biti kriterij, koji liječnici smiju, koji ne smiju raditi? Tu je državni tajnik pokušao objasniti na kojim će to kriterijima biti, ali evo jedno pravo pitanje, radiolozi rade, tu je prof. Hebrang, imaju problem da nemaju dovoljno mjesta. Kako ćete odrediti koji radiolog radi više ili manje kad jednostavno fizički ne mogu imati više pacijenata nego što imaju? Kako ćete odrediti da jedan kolega radi više, jedan kolega radi manje i na koji način ćete reći da taj kolega može raditi u dopunskom radnom odnosu u kojem ne može? Isto tako medicinski potpomognuta oplodnja, donijeli smo jedan restriktivni zakon, obećalo se da će se nakon 9 mjeseci primjene zakona odrediti da li je zakon uspješan ili ne. Imali smo jednu igru brojki, igru slajdova, imamo 3 verzije. Na kraju se vidjelo da vremenski period ne odgovora samom tom i sada se prema zadnjemu odlučilo da će se uzeti period od 4,5 mjeseca. Što govori samo o tome da se uzima onaj dio koji odgovora. Treća stvar, evo ministar je tu pa evo čut će što ja govorim. Prema inspekcijskom nadzoru 2006. godine utvrdilo se da se rodilišta u Imotskom, Makarskoj, Sinju i Supetru nemaju odgovarajuću opremu i kadrove. Ministar je 11. svibnja odlučio da se ta rodilišta zatvore da bi ih onda par dana iza toga povukao tu odluku, vjerojatno zbog pritiska Sinja, Makarske i ljudi koji su tamo. A evo samo jedan podatak koji možda nije nevažan, da je 2008. godine u sinjskom rodilištu rođeno 260 djece, a u gospićkom 273 ako sam dobro izvadio podatke o o tome. Evo podaci govore svoje i mislim da bi trebalo u odlučivanju više se bazirati na tome koje ćemo stvari raditi i koje podatke imamo. primjeri su o tome kakvo zdravstvo u Hrvatskoj imamo. Sustav danas nije jednako dostupan svima, nema ujednačenih kriterija razvoja, nema kontrole kvalitete niti stručno ujednačenih smjernica. Međutim, iako je svima jasno da u Hrvatskoj reformu treba provesti i da Hrvatska ne može održati svoje kapacitete i zdravstveni standard ključni dio zdravstvene reforme nije da ju treba provesti nego tko ju provodi. Tko je taj tim uz ministra Milinovića koji vodi reformu? Ja ga nisam vidio, možda postoji. I osnovno je pitanje, donijeli smo Nacionalnu strategiju razvitka zdravstva od 2006. do 2011. godine, da li ta nacionalna strategija još uvijek stoji ili smo je ovom reformom zdravstva stavili van snage? Ono što možemo reći da ništa nam nije jasno osim što ovih nekoliko tjedana dobivamo nove uratke iz Ministarstva zdravstva dok primjerice evo da napomenem Rumunjsku na 70-ak stranica precizno stoje načela i kriteriji kojima će se razvijati specijalne, regionalne ili dječje bolnice, instituti, razina opsega i kvaliteta razvoja svake zdravstvene ustanove i vrsta znanstvenih usluga koju će ta ustanova koju će ta ustanova podmirivati. Kod nas toga nema, nego svaki mjesec ili svakih par mjeseci imamo nastup ministra pred desetinama prizvanih zdravstvenih radnika iza kojih naravno nema diskusije. Evo jedan primjer, spajamo 4 dječje bolnice sa odraslim bolnicama, da tako kažem, koje nemaju baš nikakve veze jedna s drugom. Zašto nismo spojili 4 dječje bolnice zajedno? Odlučili smo spojiti 3 psihijatrijske bolnice u Zagrebu, to je u redu, zašto nismo spojili 4 dječje bolnice u jednu ako imamo koncepciju da ćemo na taj način uštedjeti i na administraciji i na samim ljudima koji rade u upravnim vijećima i ravnateljima? Ono što je isto tako u svemu tome vidljivo da se nije pitala struka, da se nije pitalo ljude koji rade tamo, a jedan primjer je klinika "Vuk Vrhovec" koja ima svoju dugu tradiciju, koja je vrhunac skrbi o dijabetičarima u Hrvatskoj. Mi ćemo to spojiti sa, odnosno ministar Milinović, da tako kažem, će to spojiti sa kliničkom bolnicom "Merkur" sa idejom da će se na taj način smanjiti troškovi, da će se poboljšati skrb o dijabetičarima jedno obrazloženje je da su moguće financijske uštede, a kako će to biti kada 70% samog budžeta i "Merkura" i "Vuka Vrhovca" odlazi na zaposlenike? Ono što sam vidio iz ove reforme, što sam vidio iz prezentacije ne planira se smanjenje broja ljudi. Ako nam 70% budžeta čine plaće zaposlenika na koji način će se napraviti uštede koje se predviđaju? Koje su negdje otprilike oko 300-njak milijuna. Samo da vas podsjetim da u zdravstvu izdvajamo skoro 27 milijardi, a komentar toga bih samo evo citirao "Jutarnji list" od 15. svibnja 2010. na str. 2. gdje je MMF jasno rekao: "Rezanje javnih prihoda treba provesti odmah, ali ne za nekoliko stotina milijuna nego za 10-ak milijardi". Jasno je da ove znači reforme u koje se danas krenulo je jedan kozmetički zahvat, a ono što je činjenica i što ćemo se svi složiti da je hrvatsko zdravstvo u ovom trenutku postalo teret i kočnica u stvaranju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Samim ... bolnica nećemo to uspjeti moramo napraviti korjenite promjene, ali te korjenite promjene moraju biti bazirane na iskustvu, konsenzusu i struke i ljudi koji rade unutra. Uništili smo Štamparov model zdravstva evo sad ćemo uništiti taj hrvatski model skrbi o dijabetesa. A prema iskustvu spajanje uprava, spajanje samih bolnica, neće dovesti do ušteda. Ja predviđam da ćemo imati porast troškova jel jednostavno takvim holdinzima biti će teško upravljati. No, što od nas očekuje Svjetska banka? Međunarodni monetarni fond nam je rekao što od nas očekuje, a Svjetska banka traži u zdravstvu smanjenje zdravstvene potrošnje, konsolidaciju i smanjenje zdravstvene nestabilnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, povećanje prihoda od strane osiguranika, smanjenje specijalističkih bolničkih pretraga, povećanje značaja obiteljskih liječnika i donošenje master plana hrvatskih bolnica. Napominjem da su izdvajanja za hrvatsko zdravstvo izuzetno velika, da je to veliko opterećenje i mi bi pozdravili mjere koje idu u tom pravcu da se smanji to opterećenje, da se racionalizira sustav. U ovim zakonima to ne vidimo, ne vidimo ni u reformi koja je u više navrata predstavljena u komadima. A kada bi mogli vidjeti da su te uštede krenule na to da se sustav racionalizira, onda bi skinuli kapu i rekli, to je prava reforma, mi ćemo tu istu reformu podržati. Ovo je po ne znam koji puta izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a napominjem da izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti koja dovodi do toga da više lokalna samouprava nema utjecaja na koncesije, znači nema utjecaja na to da će domovi zdravlja moći davati koncesije. Definitivno je zadnji čavao u Štamparov model zdravstva, jer jednostavno dom zdravlja je nešto što je okosnica samog zdravstvenog sustava gdje je pacijent u centru. Svjetska banka nam kaže da moraju primarna zdravstvena zaštita obavljati preko 80% zdravstvenih usluga, dom zdravlja je to nešto što bi moglo. Evo i sami državni tajnik je rekao da on misli da će neke županije osnovati više domova zdravlja, ali taj dom zdravlja će biti samo ravnatelj fikus, glavna sestra a neće imati onu funkciju koju bi trebao imati a to znači da drži sveobuhvatnu zaštitu zdravstva na tom području. Taj sustav se primjenjuje širom svijeta, svi znaju, mi smo ga uništili. I za napomenuti je da je u našoj bliskoj u Sloveniji taj sustav normalno funkcionira i da nije ništa lošiji od našega. Pokušalo se sustavom koncesija koje je Ustavni sud ... rekao da takav sustav koncesija ne funkcionira i da ga treba na drugi način napraviti. A Štamparov model koji smo počeli uništavati '95. ovim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti definitivno odlazi iz Hrvatske i nestaje, što će jednostavno dovesti do toga da dom zdravlja nestane sa pozornice. Više puta samo naglašavali, a i u ovom trenutku naglašavamo da bi trebalo provesti sveobuhvatnu raspravu o tome kakvu zdravstvenu zaštitu želimo i možemo osigurati građanima Hrvatske. Po nama okosnica bi trebao biti dom zdravlja koji bi bio subjekt ugovaranja zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Na taj način bi lokalna samouprava u koju se svi kunemo mogla utjecati na kvalitetu zdravstvene skrbi na svom području. nažalost mislim da je prošao trenutak kada smo mogli sjesti zajednički za stol, jer vrijeme je prošlost, slijede izbori i ne vjerujem da će se bilo što na ovom području moći napraviti. i dalje mislim i evo ovim putem i javno pozivam d se sjednemo zajedno za stol, da zajednički probamo ovo zdravstvo učiniti bolje i učinkovitije i da građani Republike Hrvatske imaju zdravstvo kakvo zaslužuju. Hvala lijepo. Hvala. 4 ispravka. Prvi gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Mrsić je očito pokazao da ne razumije procese koji se odvijaju jer je izrekao čitav niz netočnih navoda, pa koliko mi vrijeme dozvoli. Prvo, rekao je da velik broj izmjena govori o neozbiljnosti zakonodavstva. Obrnuto. U dinamičnim vremenima izmjene i dopune zakona pokazuju da zakonodavac prati zbivanja i u zdravstvenoj zaštiti i u zdravstvenom osiguranju, dakle obrnuto od vašeg navoda. Rekao je da mi zastupnici nismo sudjelovali u reformi. Ministar Milinović je reformu započeo ovdje za ovom govornicom javnim pozivom da se uključite i vi kao opozicija u reformu, pozvao vas je na konsenzus i u nekoliko intervjua je to izrekao. Odbili ste. Prema tome, nije istina da niste imali prilike, nego niste htjeli preuzeti odgovornost. Lakše je kritizirati nego raditi. Na kraju krajeva imate prilike o svim ovim raspravama raspravljati u Saboru i reći svoje mišljenje. Treća netočna izjava da ministarstvo i ministar nemaju vizije zdravstva u ovim teškim uvjetima. Nije točno, jer je zdravstvo jedini sustav u ovoj recesiji koji je ostao financijski stabilan i nije zbog recesije ugroženo zdravlje populacije niti je smanjen broj zdravstvenih usluga, dapače povećan je. Prema tome, vizija je postojala, jer da nije danas bi imali teške gubitke u zdravstvu. A kolegice vi se obratite Odvjetničkoj komori s njima diskutirajte. Sljedeće što je netočno kaže kolega Mrsić kaže da ne Sljedeće što je netočno kaže kolega Mrsić kaže da ne znamo koliko koji liječnik radi. Sustav je uspostavljen, na svakoj fakturi piše šifra liječnika i ja na svom zavodu točno znam koliko usluga i koji dio ugovora je koji liječnik izvršio. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre. Evo uvaženi zastupnik Mrsić po svom običaju sve što može oprostiti našem ministru, ali uspjeh reforme mu ne može oprostiti pa ispravit ću navod koji je rekao. Ministar je u reformu trebao krenuti prije dvije godine.

dvije godine i to vrlo uspješna reforma. Da nije bilo te reforme danas bi imali sustav koji bi vrlo teško funkcionirao. To vi znate i na vašem Rebru to znaju svi liječnici u Hrvatskoj. A ono što vas iz vašeg izlaganja najviše smete očito je uvođenje reda u zdravstveni sustav, uvođenje reda i na klinike i na katedre. Ne bune se liječnici iz županijskih bolnica, jer tamo manje više puno rade, a manje pričaju. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Strikić je izrekao uistinu niz netočnih navoda od kojih su prethodnici već jedan dio ispravili. Rekao je naravno da se ne zna broj…

Dakle da se ne zna broj zakona te da je predlagatelj neozbiljan, da se provodi hoću-neću reforma, da lokalna samouprava i regionalna nema nikakvog utjecaja. Sve je to netočno, kolega Mrsiću. Dakle, radi se o tome da je ovo, itekako predlagatelj je ozbiljan i odgovoran jer je ovo ozbiljan i odgovoran posao. Osigurati stabilnost zdravstvenog sustava to je izuzetno odgovoran i važan u prilog govori i stabilnost bolničkog sustava, ali ove najnovije vijesti da li je to neozbiljno 25 novih lijekova na listi od kojih je za teške bolesti, a županije i lokalna i regionalna samouprava itekako će imati utjecaja naravno u dodjeljivanju koncesija

Dakle, to je jedna vrlo ozbiljna optužba, ja mislim da je netočna i mislim da treba kazati kako zapravo stalno i stalno pokušaj da se osigura pristup da se osigura jednakost, da se osigura odgovornost za zdravlje, da se osigura podjela financijskih rizika nikako nije uništenje Štamparovog pristupa i treba naglasiti kako u svoje vrijeme Štampar se borio sa jednim problemima, da je danas živ sigurno bi se borio na isti ovaj način na koji se vi ovdje borite. I s druge strane, ja stvarno vas pozivam odnosno sve liječnike ovdje da se priključe i da sudjeluju i da podupru, a ne da unaprijed isključe se od sudjelovanja a onda optuže za neuključivanje u sudjelovanje. Mislim to je stvarno nepotrebno i neprihvatljivo. Ministar zdravstva i socijalne skrbi, Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala lijepo. Ja sam slučajno došao u govornicu kad je govorio predstavnik SDP-a i mogu reći da mi je izuzetno drago zbog toga. Opet rekao sam, ali neću govorit o medicinskoj oplodnji, jer sam rekao da do kraja godine neću ni izustiti riječi oko toga, oko grube politizacije tog zakona, ali moram još jednom pročitat, dakle neću ja govorit nego ću pročitat. Molim lijepo da uvažite struku. Svi niže potpisani ravnatelji ustanova i liječnici koji se bave humanom reprodukcijom osjećamo, i potrebu obratiti se javnosti i demantirati navode između ostalih, saborskih zastupnika Milanke Opačić i Miranda Mrsića kojim se optužuje potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović za iznošenje netočnih podataka o broju trudnoća iz postupaka medicinske oplodnje. Znam da je teško to slušati. To ste vi nasljednici onih koji su reketirali u prošlosti, a sad reketiramo e sad pogledajte koga ja to reketiram. Doktora Vranješa, docenta Šijanović, profesora Halera, docenta Smiljana, doktora Bušića, docenta Miškovića, profesora Rotima, profesora Kunu, profesora Vrčića, doktora Lučingera, doktora Slavka Oreškovića. Onda sam pročitao na forumu ekspoziture ne znam čija je ekspozitura, možda će se to meni obiti o glavu ali na forumu Roda je to su sve HDZ-ovci pa sam ja išao i to provjeriti. Od ovih ovdje 10 nabrojanih jedan ima koji je član HDZ-a, a svi su drugi čini mi se bliže političke orijentacije vama nago kršćanskoj opciji koju predvodi koalicijska Vlada na čelu sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. E sad ne laže ministar, sad lažu ovi kolege a oni kažu, naglašavamo kako je ministar iznio podatke koje smo mu mi, liječnici koji se bavimo humanom reprodukcijom iz naših IVF centara dostavili. Dakle, netočno se netočno se u javnosti prezentira da ministar obmanjuje javnost itd., itd., itd. Nećete preko mojih leđa, ja vam to garantiram, se obračunavati sa ovim poštenim ljudima koji se bave poštenim poslom, teškim poslom. Nećete se sigurno preko HDZ-a i Vlade desnog centra obračunavati sa ljudima koji korektno obavljaju svoj posao i koji su rekli kad sam ja rekao gospodo, ja ću s ove, kada sam imao tiskovnu konferenciju, poslati neke političke poruke i molim vas lijepo da tada napustite jer ne želim vas uvlačiti u politiku preko ovoga zakona, ono što radi SDP u zadnjih godinu, dvije dana. Naučite se gospodo pomiriti sa porazom, ali ne mislim da je to vaš poraz, to je zajednički uspjeh Hrvatske, imamo više trudnoća. Da vas podsjetim, već kad govorite o domovima zdravlja, doktor Andrija Štampar je bio tri godine u mirovini kada je osnovan prvi dom zdravlja. Rekao vam je jučer na "Otvorenom" doktor Dražen Jurković, državni tajnik koji siguran sam više o tome zna nego i ja i vi jer mu je na neki način to bio i posao i magistarski rad, a prve domove zdravlja osnovao je Ante Vuletić, dakle nakon što je doktor Andrija Štampar otišao u mirovinu tri godine. Pa barem to naučite kad govorite nešto. E sada, ne valja reforma. Gospodo ne valja, jer prvi put u 20 godina nismo morali i bili prisiljeni sanirati zdravstveni sustav iz državnog proračuna i na takav način ponovno opteretiti državni proračun i naravno da to nije dobro. Ja znam da bi vaš uspjeh bio da se moralo i ove, odnosno prošle godine sanirati kao i u proteklih 20-tak godinu, svaki put iz proračuna sa milijardu, dvije kuna, a vrh toga je bio kada ste vi bili na vlasti 2001. 2001. do 2004. kada je zdravstveni sustav Republike Hrvatske doživio gotovo kolaps. Vele nema konsenzusa. To bi vi htjeli da nema konsenzusa. Na GSV-u i socijalni partneri, dakle i sindikati i poslodavci i Vlada su konsenzusom prihvatili reformu zdravstvenog sustava, a profesor Hebrang čuo sam da smo se svadili ovih dana, nas dva i to je kuhinja iz SDP-a. Dakle, ja sam s ove govornice pozivao, ja sam sam sebe pozivao na Iblerov trg da dođem, da raspravim s vama prije konačnog zakona, zakona, reformskih zakona, ali naravno niste imali snage, volje, želje, učestvovati u ovom velikom projektu. Vi ne znate koje su stručne radne skupine. Pa naravno, ne znate vi puno, puno, puno toga o reformi, da ne rečem da ne znate ništa. Imamo tri stručne radne skupine. Jednu je vodila što se tiče financija gospođa Švaljeg, mislim da je poznata širokoj hrvatskoj javnosti. A budući da je bila na čelu ove radne skupine možemo očekivati na forumima sutra i prekosutra da je članica HDZ-a najvjerojatnije. Pa onda što se tiče bolničkog sustava je predvodio doktor akademik Kusić, a primarnu zdravstvenu zaštitu profesorica Kakić. Dakle, to su sve radne skupine koje su okupile najeminentnije stručnjake između 15 i 20 u svakoj ovoj radnoj skupini koje su pratile i prate provedbu, a i sudjelovale aktivno u donošenju zakona prije nego što je on došao u Sabor Republike Hrvatske. Dom zdravlja se ovom reformom itekako jača. I reći ću vam jedan podatak, da novim sustavom financiranja domova zdravlja ne samo da jačamo funkciju doma zdravlja već im dajemo, kako možemo jačati ulogu i poziciju doma zdravlja? Da ih i financijski ojačamo. I ove godine domovi zdravlja u Republici Hrvatskoj na svojim i kroz limite će dobivati više nego prošle godine iznos od 55 milijuna kuna. Rodilište, pričali ste s ove govornice dosta o temama koje zapravo nemaju veze sa ovim zakonima i ovim izmjenama i dopunama ovog zakona. Nađite vi u Makarskoj, u Sinju, u Imotskom .../Govornik se ne razumije./... pazite sad ovo šteta što nije gradonačelnik koji se naknadno probudio nakon 7 mjeseci gradonačelnik Đakova, Đakova, nakon 7 mjeseci se naknadno probudio i sada diže nekakvu galamu oko đakovačkog rodilišta koje je inspekcija Ministarstva zdravstva prije 7 mjeseci dala nalaz na poziv županije, na poziv županije je izašla inspekcija i rekla je ne zadovoljavaju minimalne standarde i dok se ti minimalni standardi ne uspostave rodilište nema zakonsko uporište da obavlja taj dio zdravstvene usluge. Što SDP traži od ministra. Veli promijeni odluku. Nije. I danas su ta 4 rodilišta i bit će dok god se ne uspostave minimalni kriteriji, a Vlada Republike Hrvatske će za to osigurati sredstva i nije nikakva promjena odluke to vi mislite jer ta rodilišta ni danas ne rade, a napravit ćemo im sve da im osiguramo financijska sredstva kako bi ih opremili i kako bi ova Vlada bila zaslužna da žene koje rađaju u tim rodilištima imaju isti standard zdravstvene usluge kao i u ostalim dijelovima Republike Hrvatske. Gospodarstvo velite da je, da zdravstvo opterećuje gospodarstvo. gospodarstvo. Je sa 300 dana, rok plaćanja lijekova smanjili smo u vrijeme krize, recesije prepolovili na 170 dana. Bolovanja smo imali 154 milijuna kuna duga, danas nemamo ništa. Možda su neki kućni budžeti zbog gospodarske krize manji, možda netko svim silama nastoji srušiti, ali ne može već je ona toliko u tijeku da se ne može srušiti reforma zdravstvenog sustava zato jer možda neka mala gospodarstva kućna gube po milijun eura zato jer smo uredili sustav, zato jer smo doveli do referentnih cijena lijekova i da smo na taj način ušparali oko 500 milijuna kuna. Dječja bolnica i dječje bolnice tijekom reforme zdravstvenog sustava su kroz limite i kroz opremu dobile oko sto milijuna kuna više i na taj način podižemo nivo zdravstvene usluge što se tiče djece u Republici Hrvatskoj. I na jučerašnjem okruglom stolu doktor Roić i ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj je rekao ukoliko se sve napravi onako kako se razmišljalo i ukoliko menadžment bolnice bude takav da bude skrbio i o toj bolnici ovo će biti dobar proces koji će na kraju rezultirati povećanjem zdravstvene usluge, nivoa zdravstvene usluge u Republici Hrvatskoj. Na početku reforme zdravstvenog sustava, vidim da mi svijetli crveno, dug u zdravstvenom sustavu je bio 4 milijarde i 600 milijuna kuna. Gospodo to je istina. Ja sam vas jednom pozvao da dođete u 12 sati u HZZO da provjerimo podatke koje ste vi rekli na jednom aktualnom satu i koje sam ja rekao, pa sam vas čekao tamo niste došli. 4 milijuna i 600 milijuna kuna u doba krize i recesije je prepolovljen na 2 milijuna i 300, 2 milijarde i 300 milijuna kuna sa daljnjom tendencijom pada i konsolidacije financijskog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske što je vrlo bitno. I reći ću još jedno i s tim ću završiti. Je, najstabilniji smo zdravstveni sustav u Europi. Vidio sam vašu izjavu. Najstabilniji smo zdravstveni sustav u Europi, jedini koji je prepolovio svoje dugove. Svi su drugi poduplali svoje dugove i po tome smo najstabilniji što se tiče financija i zdravstveni sustav u Tri ispravka. Prvi gospodin zastupnik Mirando Mrsić. Pa ministar je po običaju nastupio kao što uvijek nastupa na svojim predavanjima. Evo ja nemam slušalice u ušima. Imam mikrofon ispred sebe. Kad govorimo o potpomognutoj oplodnji mene samo zanima jedna stvar, a to je 9 mjeseci period pa sad došao je do 9 mjeseci period nije bio dobar, pa se sad uzelo 4 i pol mjeseca. Kolege koji su se potpisale iza toga su

Kad govorimo o prof. Štamparu profesor Vuletić je učitelj prof. Štampara. On je samo napravio ono što je prof. Štampar napisao u svojim knjigama koje ima. A ako pogledate Obaminu reformu i pogledate papire koje je pisao Štampar u vrijeme dok je bio stipendist Rockefellerovog instituta možete naći neke stvari koje su jednake. I mislim da dug je 3 i pol milijarde, a ne 2 milijarde i 300 što je manje od 4. Ali u svakom slučaju je dug. Ministre, ispravljam vaš navod da se obračunavamo s doktorima preko vaših leđa. Nije to točno. Vi se ministre kad je u pitanju medicinski potpomognuta oplodnja obračunavate s parovima koji ne mogu imati djecu. U prva četiri mjeseca ove godine 173 takva para je moralo otići iz zemlje u Sloveniju da bi dobilo djecu. Sa svakim od tih parova vi ste se obračunali. Kažete ministre da priznamo poraz. 173 para je priznalo poraz. 173 para vama kaže čestitam ministre, pobijedili ste. Po vam nikad ne bismo imali djecu u Hrvatskoj, zbog vas moramo otići u Sloveniju. U prva četiri mjeseca 173, do kraja godine će ih znači biti 520. To je vaša pobjeda ministre, a ja ne znam ni jednog čovjeka osim vas koji bi se ponosio takvom pobjedom. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja moram reći da sam ja neugodno iznenađena sa ministrovim ponašanjem, do njegove rasprave, do načina na koji se on s nama nešto razračunava, objašnjava, stvarno nije primjereno ovom časnom Domu. Ispravljam sljedeći navod. Ministar je rekao vi ne znate, misleći na nas SDP-ove zastupnike šta je reforma zdravstvenog sustava. Ministre mi znamo šta je reforma, vi ne znate, jer da znate onda ne bi svaki mjeseci imali izmjene i dopune paketa zdravstvenih zakona. Kad god vama padne ideja nekakva na pamet, a mislite da je briljantna a pri tome ne provedete ni javnu raspravu, niti konzultirate struku, nego odmah idete u izmjene i dopune zakona, tako da toliko o tome tko je kompetentan uopće za razgovor, a kamoli za provedbu zdravstvene reforme.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Najprije ću se osvrnuti na ono što se dogodilo prije par minuta, ja neću gospodine ministre vama ni slučajno reći da malo znate, a kamoli da ništa ne znate. Iako je u parlamentarnim dokumentacijama uzus da članovi predstavničkog tijela kritiziraju propuste ili određene aktivnosti ministara, a ne obrnuto znate. Ne obrnuto. Prema tome, ja vas molim da ubuduće ne radimo na taj način. Klub HNS, HSU će podržati dva od tri ova zakona. Većina članova kluba neće međutim podržati Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i tome ću reći nekoliko riječi. Naime, nesumnjivo je da se nalazimo u teškoj financijskoj krizi i nesumnjivo je da ćemo se složiti da iz takve krize možemo izaći kroz tri skupine mjera. Jedno, moramo manje trošiti. Na tome upravo sada radimo. Moramo više stvarati i moramo manje gubiti kroz korupcijske kanale i korupcijske skandale. počeli smo prije nekoliko mjeseci sa ukidanjem prijevoza učenika, zatim smo ukinuli slobodan, pa smo ukinuli subvencioniranje đačkih domova, pa smo uveli krizni porez, pa smo prošli tjedan ukinuli besplatnu uporabu Hrvatskih autocesta od strane osoba sa invaliditetom i danas idemo korak dalje. Predlaže se da 360 tisuća hrvatskih građana ostane bez dopunskog osiguranja, ali ja ću priznati ministre, ima logike u prijedlozima da se izjednače određene kategorije građana, npr. umirovljenici i zaposlenici sa istim prihodima. Slažem se. Ima logike. Ima logike da se dio tereta zdravstvenog osiguranja prenese i na suprugu ili supruga nezaposlenog bračnog partnera ukoliko taj ili ta ima visoke prihode, ali se ne mogu oteti dojmu da predlagatelj sveukupni projekt štednje na dopunskom osiguranju nije bazirao na jednoj iscrpnoj analitici i konkretnim argumentima koje bi mogao i brojčano pokazati. Imovinski cenzus građana sada postaje osobni kriterij za odlučivanje o plaćanju ili ne plaćanju dopunskog osiguranja od strane države. Maloprije smo čuli obrnuto. Bojim se da od ovakve štednje neće biti gotovo nikakve koristi. kod svih ovih zakona gdje smo pokušali uštedjeti nešto novca 5, 10, 15, 20, 100 milijuna, nikad nismo čuli od predlagatelja u što će taj novac biti jasno usmjeren. Koje ćemo nove tehnologije prenijeti, koje ćemo profile koji nam nedostaju obrazovati, koje ćemo industrijske grane podupirati da mogu zaposliti što više građana itd., itd. Dakle nedostaje mi uvijek taj komplet koji bi morali povezati u jednu cjelinu. Evo kolegice i kolege, što jednom mladom čovjeku koji se nalazi na Zavodu za zapošljavanje znači dopunsko zdravstveno osiguranje u usporedbi sa njegovim Ustavnim pravom na zapošljavanje, na stvaranje obitelji, na podizanje djece, na socijalnu sigurnost te mlade obitelji. Dakle ja bih volio uvijek da analiziramo sve u jednom kompletnom paketu. Uz posao i punu zaposlenost ti mladi ljudi će sami plaćati svoje zdravstveno osiguranje i time neće država njima morati pomoći, nego će oni pomagati državu. To su mladi, zdravi, obrazovani ljudi i oni moraju pomagati državi, da bi država pomagala onim građanima koji nemaju tu sreću biti zdravi, koji nemaju mogućnost raditi za sebe itd. To je bit politike. A nikada se nismo kolegice i kolege u ovoj sabornici osvrnuli na ono gdje možemo uštediti ne nekoliko milijuna, nego gdje možemo uštediti desetke i desetke milijardi kuna. Ja ću vam postaviti sad još jedno pitanje. da li možete na brzinu izračunati, vrlo jednostavno, koliko roditelji ulože u jedno dijete u tijeku 20 ili 25 godina dok ga postave na noge? Uzmite samo 2 tisuće, kao nekakav minimalni iznos, pa množite sa brojem mjeseci u 25 godina. Pa onda uzmite koliko država lokalna i regionalna zajednica ulažu u vrtiće, škole, kulturne, športske sadržaje itd., pa će doći do brojke da smo u svakog mladog čovjeka investirali između milijun i milijun i 500 tisuća kuna, do njegove 25 godine dok završi studij. Iako znamo kolegice i kolege da u ovom trenutku na Zavodu za zapošljavanje leži 108 tisuća mladih ljudi, puta milijun kuna, dobili smo preko 100 milijardi kuna mrtvog kapitala. Preko 100 milijardi. Taj kapital brzo propada, iz bioloških razloga, jer starimo. Svake godine će propasti 2 do 3% tog kapitala. O tome ne razgovaramo, nego štedimo milijune, a trošimo milijarde. To neće ići. Na duge staze, kolegice i kolege, ne drži vodu, ne drži vodu. Ovo nije napadanje vas ministre, vi u svom resoru činite sve što možete. Ali se mora učiniti i puno više. Ono što vi uštedite ja hoću da znam što će ministar gospodarstva učiniti, što će ministar obrazovanja učiniti sa tim novcem koji se treba pretakati u razvojne projekte. Toga u nas nema. Isto se odnosi jasno i na Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, tj. izmjeni dopune u segmentu estetskih zahvata, putnog osiguranja, naknade troškova za usluge u privatnim poliklinikama, odnosno njihove nenaknade, bolovanje nakon prestanka uvjeta za rad, itd., itd. Sve je to bespredmetno, ako istovremeno ne idemo i na razvojne komponente kojih nedostaje kao dopunsko obrazloženje svakog ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović. Izvolite. ali pozdravljam ovu raspravu, ovo je način na koji možemo raspravljati o Reformi zdravstvenog sustava i ja uistinu se želim zahvaliti na ovoj konstruktivnoj raspravi i zahvaliti se što ćete podržati, od ova 3 zakona 2 ćete podržati. I ovo je način na koji možemo raspravljati na korektan način o reformi zdravstvenog sustava i njezinim učincima i imate potpuno pravo kada tražite od mene kao ministra da znate koje smo uštede napravili tijekom reforme i što te uštede znače za pacijenta i to što ćemo uštedjeti gdje će ići. I izuzetno mi je drago, evo sad mi je posebno drago, što sam tu jer opet dobivam snagu da možemo i različite političke boje dresa vrlo korektno, mirno, argumentirano raspravljati o Reformi zdravstvenog sustava. Zato ja ponekad, što ja znam, podignem glas jer ne mogu jednostavno progutati, ako hoćete tako, demagogiju koja dolazi iz nekih političkih opcija. I sad kada ste rekli, ja ću još jednom spomenuti, vjerojatno i to znate da smo prošle godine samo na referentnim cijenama za lijekove uštedjeli 415 milijuna kuna i na boljoj kontroli bolovanja 500 milijuna kuna. Kada sam se javio prvi put ne znam jeste uočili da smo imali 150 milijuna kuna duga prema gospodarstvu, prema privatnicima za bolovanje. Danas je taj dug 0. Sad ću vam reći otprilike, koliko mi vrijeme dopusti, kud neke od tih ušteda idu danas. Na početku mandata ove Vlade smo rekli da ulaganje u hrvatsko zdravstvo, uistinu građani RH mislim da su shvatili, ali i mi koji smo u izvršnoj vlasti, pa i Sabor, ulaganje u hrvatsko zdravstvo nije trošak već je ulaganje u budućnost Hrvatske države. Kada vam spomenem da smo prije 4, 5 godina Fond posebno skupih lijekova, i to prihvaćam da li se on mora zvati Fond posebno skupih lijekova, da li oni moraju biti obilježeni zato jer su skupi, da li se oni nekako drugačije mogu nazivati, i o tome možemo razgovarati, ali Fond posebno skupih lijekova sa 40 milijuna kuna smo povisili na 550 milijuna kuna. Sjetite se, i često puta ja ne krijem da se i pohvalim, da u opremu u vrijeme godine recesije i krize, ulažemo dodatnih 800 milijuna kuna. Da smo 40 milijuna kuna uložili više u medicinsku oplodnju. E sad, pogledajte jedan podatak zašto ove godine prvi put, i zapravo prošle godine nemamo intervencije iz državnog proračuna za sanaciju zdravstvenog sustava? Upravo zato što smo racionalizirali potrošnju, doveli u red, i još se treba dovoditi u red. Nije, ja često puta pogledam iza sebe što smo sve napravili pa mislim da smo ogroman posao napravili. A onda kad pogledam ispred sebe koliko još imamo toga za napraviti kao da ništa nismo napravili. I to je nažalost zdravstveni sustav i sustav socijalne skrbi. Pa kada vam spomenem da u 7 proteklih godina smo na A listu ili na nove lijekove koje smo uveli na A ili B listu u proteklih 7 godina, dakle u 7 godina 45. A sada u roku godine dana mi smo uveli na listu A novih, nešto više od godinu dana, novih 47 lijekova. Evo i idući tjedan je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje će donijeti najvjerojatnije na prijedlog struke odluku o uvrštenju novih 25 lijekova na listu Hrvatskog zavoda za zdravstvenog osiguranje. Između njih je i 6 novih lijekova za liječenje karcinoma. Dakle, ja sam evo sad otprilike što sam se mogao sjetiti gdje ona sredstva koja racionaliziramo, gdje ih trošimo, na koji način ih trošimo. Evo spomenut ću, sad mi padne na pamet i 55 milijuna kuna u informatizaciju. I zašto ne reći da smo među 25 zemalja što se tiče informatizacije primarne zdravstvene zaštite u svijetu, a kada potpuna implementacija bude gotova 01.01. iduće godine bit ćemo prvi na svijetu. E sad, vidite da svaki malo, malo sa moje lijeve strane uvijek neke upadice pa onda ne mogu i ja biti imun na te upadice pa nekad moram reagirati. Bio je jedan novinar i pitao gospodina Mršića: "Pa dobro, i kad imate toliko kritika na Reformu zdravstvenog sustava, bili ste 4 godine na vlasti zašto je niste proveli?" sad možemo zajednički pročitati taj vaš intervju. Znate zašto je niste proveli? Evo pročitat ću vam: "Zato jer je to prekompliciran proces". **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa evo i meni je drago da će klub HNS-a i HSU-a podržati 2 od ova predložena 3 zakona, a usput ću reći da ćemo mi u HDZ-u podržati sva 3. Ali i početak ove rasprave govori o kako značajnoj temi i značajnim zakonima se radi, ali se potrebito opisati kako je tek bila žustra 2008. u prosincu kada je u jeku donošenja ovih zakona kako je to bilo žustro. Eto i zakoni su doneseni koji su tu, ali reforma ide dalje i zasigurno treba. A mi u HDZ-u imamo jedan fini izraz "Idemo dalje!" idemo dalje u tom dijelu i idemo sa sva 3 zakona. I prvi je naravno zdravstvena zaštita pa mi dozvolite još samo da podsjetim od prosinca 2008. kada je Vlada rekla da su temeljni ciljevi, prvo financijska konsolidacija zdravstvenog sustava, a drugo održati visoku razinu kvalitete i dostupnosti. Koja je usput budi rečeno u europskom okružju svrstani smo u grupu EU25. U skupinu zemalja sa relativno, bogatih zemalja koji imaju dobru zdravstvenu zaštitu. Ali recimo nešto, ponovimo o zdravstvenoj zaštiti, mislim da je dobro ponoviti uvijek jer je to bitno i sama rasprava to potvrđuje. Dakle, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2008. uređuju se načela i mjere zdravstvene zaštite, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, nositelju društvene skrbi za zdravlje stanovništva, sadržaj i organizacijski oblici obavljanja zdravstvene djelatnosti te nadzor nad obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Zdravstvena zaštita u smislu ovog zakona obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanja bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravodobno liječenje te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju. Svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu, na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja u skladu s odredbama ovog zakona i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Svaka je osoba obvezna brinuti o svome zdravlju i nitko ne smije ugroziti zdravlje drugih. istom tom zakonu je spomenut i članak 40. koji je vrlo važan glede ovih izmjena pa ga je važno spomenuti. A u tom smislu govori da javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti mogu obavljati na osnovi koncesije fizičke osobe i zdravstvene ustanove ako ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom. Na osnovi koncesije može se obavljati zdravstvena djelatnost obiteljske medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi, predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske djelatnosti, ljekarničke djelatnosti, medicine rada, zdravstvene njege u kući a u to je većim dijelom predmet ovih izmjena ... Dakle svakako da su koncesije složena pravna materijala. To je nesporno jer se tu preklapaju Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o koncesijama, Zakon o javnim nabavama i mnogi drugi propisi. tih koncesija su primijećeni određeni momenti i slijedom istoga je Vlada donesla onu uredbu koje je spomenuo državni tajnik dakle 155 i koja se odnosi na koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe kako bi se u potpunosti precizirala provedba postupka davanja koncesije.

prvo, preuzimajući navedena rješenja uredbe ovim zakonskim prijedlogom uređuje se da javno zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti mogu obavljati na osnovu koncesije fizičke osobe, i zdravstvene ustanove. Osim zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno grad Zagreb. Isključivo se u davanje koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe domovi zdravlja i ustanove za zdravstvenu njegu čiji je osnivač županija, odnosno grad Zagreb jer je u tom slučaju koncendent istovremeno bio i davatelj koncesije i osnivač zdravstvene ustanove. Zakonskim prijedlogom uređuje se i način određivanja broja koncesija za koje se objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesija. S obzirom na koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe daje župan, odnosno gradonačelnik grada Zagreba sukladno mreži javne zdravstvene službe uređuje se da župan odnosno gradonačelnik Zagreba objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesija. Za broj koncesija određen mrežom javne zdravstvene službe, odnosno mrežom ugovornih subjekata medicine rada. Nadalje. Zakonskim prijedlogom uređuje se da ugovor o koncesiji koji se sklapa sa fizičkom osobom obvezno sadrži odredbu obvezi koncesionara da za slučaj promjene prostora obavljanja djelatnosti na osnovi koncesije prethodno ishodi suglasnost koncendenta te odredbu o obvezi koncesionara da o svakoj drugoj promjeni koja se održi na sadržaj ugovora o koncesiji obavijesti koncendenta. Dakle, dosta jasno je tu rečeno ali su bila još pitanja koja su isto interesirala na odboru mnoge sudionike kakva je sudbina liječnika u zakupu koji nisu zainteresirani za nastavak aktivnosti u koncesiji a dakle oni imaju prioritet povratka u dom zdravlja. Isto tako bilo je postavljeno pitanje kakva je sudbina sa medicinskim sestrama. Gospodin državni tajnik je rekao da da se kolektivni ugovor mora poštivati, ali isto tako i one imaju pravo isto tako povratka u dom zdravlja. I još jedna stvar uz ove koje su nabrojani koji obavljaju koncesiju sada analogno ide i medicina rada. Dakle, to je jedan glede koncesije mislim da je tu dosta toga rečeno, ne bi trebalo ponavljati. Ali druga stvar je da je sukladno članku koja je bitna i na koju je javnost izuzetno senzibilizirana, a to je dodatni rad liječnika i o tome je bilo dosta govora, ali zasigurno sa ovim izmjenama će će se i to na neki način dovesti u red. Dakle, sukladno članku 125. važećeg zakona, zdravstveni radnik može uz odobrenje poslodavca ... svoj ... sklopiti posao i zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o radu u trajanju ne duljem od trećine punog radnog vremena prema dogovoru sa poslodavcem. I tu je bitno spomenuti da je potrebno potpisati tripartitni ugovor. tripartitni ugovor. Dakle, između toga koji bi radio i njegovog poslodavca i one privatnog subjekta kod kojeg bi se radio. Isto tako je što je bilo istaknuto i što je bitno što je HRvatska liječnička komora inzistirala na tome glede cijene, da se odredi najniža cijena

Vlade 120/2005. To je javna ustanova čija djelatnost promicanja najviših standarda medicinske izobrazbe i medicinske prakse primjeni novih tehnika i tehnologija u dijagnostici liječenja na daljinu u Republici Hrvatskoj. I u tom dijelu zavod za telemedicinu se definira kao državni zdravstveni zavod. To je sve rečeno ne bih se u tom dijelu ponavljao. 4. stvar u cilju racionalizacije poslovanja mreže zdravstvenih sustava ovim zakonskim prijedlogom uređuje i pripajanje Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. U tom smislu proširuje se djelatnost HRvatskog zavoda za javno zdravstvo te se uređuje da danom upisa proširenja djelatnosti u sudski registar Zavod za javno zdravstvo preuzima i radnike i financijska sredstva, Uvijek je to bitno spomenuti, možda je sada malo kasno ali je dobro spomenuti da se i to zna. Dakle, dobro je da su uvedene novosti da ustanova koja je registrirana, a to bila peta izmjena ... registrirana da palijativnu skrb može dobiti stacionar. To je bio onaj prijedlog rasprave koje su kolege iz SDP-a prije kratkog vremena. I 6. stvar je ono što je bitno što je isto tako rečeno glede domova zdravlja koji se mogu osnovati na manjim udaljenostima. To su izmjene glede zdravstvene zaštite. Glede obveznog zdravstvenog osiguranja isto tako je važno spomenuti i one prihode koje smo više puta ponavljali, dakle od doprinosa od osiguranika to je onih 10 točaka da ih ne ponavljam sve, poslodavaca itd. i 32% od onoga ukupnog ukupnog prihoda od zna se čega od bolje da ne puše, jel tako. To je dobra poruka. Ali ima isto tako iz toga obveznog koja su to prava. Dakle, prava Dakle, prava na primarnu zdravstvenu zaštitu, prava na specijalističku konzilijarnu, bolničku, pravo na lijekove i lijepo je čuti ovu vijest da se 25 novih lijekova uvodi na listu. Ali to isto ima svoju cijenu. Cijena svega skupa toga zdravstvenog sustava je 27 milijardi. Tu smo negdje. Ali u svakom slučaju je i to za pozdraviti da ortopedska pomagala, stomatološka pomogla, pravo na naknade za vrijeme bolovanja, pravo na putne troškove. Sve su to stvari koje iz toga idu, sve je to i u tom dijelu su izmjene koje su već spomenute. A to je kao prva mjera gospodarskog oporavka ovim se zakonskim prijedlogom uređuje da zavod uređuje osnovicu u sklopu, te način uplate i obračuna posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, za osigurane osobe zavoda koje po privatnom poslu moraju u inozemstvo. 2. isto tako zakonskim prijedlogom mijenja se opseg zdravstvenih usluga za koje se ne osigurava plaćanje troškova iz sredstava obveza zdravstvenog osiguranja i uvodi se obaveza osigurane osobe da sama snosi troškove zdravstvene zaštite kao što je bilo rečeno glede ovih estetskih zahvata itd. Spomenuto je isto tako ono mimoilaženje listi. To je bilo poznato svojevremeno poznato glede magnetskih rezonanci itd. u ovom dijelu će osigurana osoba morati sama u tom dijelu sudjelovati. I ono što je 4. bilo spomenuto bolovanje kada prestaje ugovor o radu osobi, a poslodavac iskaže potrebu da ta

Glede dobrovoljnog osiguranja mislim da je bilo s početka nekog sporenja o terminologiji kako god se zvalo, ovako ili onako, ali zasigurno sa ovim zakonom iz 2008. se definira dakle vrste, uvjeti i način provođenja. I sukladno važećem zakonu dodatnog zdravstvenog osiguranja kao vrstu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja provode društva za osiguranje koja su dobila dozvolu za obavljanje te vrste osiguranja od nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja sukladno zakonu o osiguranju i te koje su pribavila suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo. Koje su izmjene? Dakle, u cilju širenja tržišnih aktivnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao mjere gospodarskog oporavka ovim se zakonskim prijedlogom uređuje da dodatno zdravstveno osiguranje može provoditi zavod, to je prvo. Drugo, isto tako mijenja se obuhvat osiguranika za koje se sredstva i premije dopunskog osiguranja koje provodi zavod osiguravaju u državnom proračunu. Uređuje se da se sredstva za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja osiguravaju u državnom proračunu za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100%-tno oštećenje organizma odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim, mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog koje ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnom skrbi, osiguranog darivatelja krvi … /Govornik se ne tijelo, u svrhu liječenja, osigurana osoba dobrovoljni darivatelji krvi sa više od 35 davanja muškarci, više od 25 davanja žene, osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina te osigurane osobe čiji prihod po članu obitelji, a o čemu je bilo govoreno, prihodovnog cenzusa dakle za samce to je onaj 1900 kuna, za članove obitelji 1560 kuna i u tom dijelu je doslovce samo bili umirovljenici. Dakle, s ovim izmjenama bi se i uštedilo oko 200 milijuna i kao što sam rekao, klub Hrvatske demokratske zajednice će to i podržati. Idemo dalje. Hvala lijepo. Hvala. U 18,18 sati isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju 10 minuta. Gospodin zastupnik Gordan Maras. lijepa. Urediti odnose u zdravstvu objektivno nije lagano. To je jedan težak, to je jedan ozbiljan posao. Prije svega, postoji čitav niz okolnosti na koje ne može utjecati ni ministar zdravstva ni bilo koja Vlada na svijetu. Objektivno, ljudski se život produljuje što je dobro, ali to znači da sve veći broj ljudi starije životne dobi živi dulje i to baš u onom razdoblju života kada su zapravo i najbolesniji, kada trebaju pojačanu liječničku skrb ili češću liječničku asistenciju. Pojavljuju se nove dijagnostičke metode, magnet se pojavio prije 10-tak godina, prije toga kirurg je radio na temelju rendgenske slike. Danas naravno ne radi, traži i magnetsku rezonancu da bi mu zahvat bio što sigurniji i što uspješniji. Pojavljuju se i nove terapeutske metode, novi lijekovi, sve to košta i zbog toga urediti odnose u zdravstvu nije lako ni u jednoj zemlji i ni jednoj Vladi. Tu je još i pritisak farmaceutske industrije. Pojedina normalna životna stanja proglašavaju se patološkima, izmišljaju se opasnosti od pojedinih epidemija. Imali smo takav strah od ptičje gripe, od virusa koji zapravo uopće nije humani gdje je opasnost bila u tome da ako eventualno virus mutira iz ptičjeg u humani onda se može dogoditi svašta. A Bože dragi, svaki virus može mutirati, i onaj humani obične gripe može mutirati pa nikakvo više cjepivo neće vrijediti što je daleko veća i logičnija i vjerojatnija opasnost nego da se nekakav ptičji virus najprije pretvori u humani pa da onda bude opasan. Nakon ptičje došla je opasnost svinjske gripe. Opet su nabavljene tisuće doza cjepiva, jedino je poljska ministrica zdravstva rekla da se varati neda i nije nabavila cjepivo jer je procijenila da opasnosti nema i da ona neće državne novce trošiti i bacati uludo. Mi nismo Poljska, nemamo takvog ministra, imamo takvog kakvog imamo, Bože moj. On je nabavio cjepivo pa je onda prvo rekao da neće cijepiti, onda se ipak cijepio kad je vidio da se nitko ne cijepi i da je ta njegova nabavka uzaludna. Onda ćemo to cjepivo morati baciti jer mu rok istječe u 8. mjesecu pa ćemo druge godine valjda nabavljati novo ili za svinjsku gripu ili za neku novu gripu koja se opet kao fama pojavi po svijetu. Ovi zakoni, ova tri zakona idu za tim kaže ministar da nastave tu reformu zdravstva, a za njih je karakterističan veliki broj izmjena, gotovo kao na traci u jednom stalnom ustaljenom ritmu zakoni se mijenjaju. Doktor Hebrang kaže da to Vlada prati zbivanja. Možda. Ja bih rekao da Vlada luta i ne zna što zapravo hoće, ali 'ajmo uzeti Hebrangovu tezu u razmatranje, da je toliki broj izmjena zbog toga što Vlada prati zbivanja. Pa da vidimo što to Vlada prati. Eto recimo ukida rodilišta u Sinju, Imotskoj, Makarskoj i Supetru. Kako je to Vlada pratila zbivanja i koliko godina je Vlada pratila zbivanja da bi onda došla do te revolucionarne ideje da rodilišta treba ukinuti. Rodilišta se ukidaju jer vele nisu potpuno opremljena, nemaju kirurgiju uz sebe pa kod kompliciranih poroda nema kirurga da intervenira. Pa sad zbog toga što nema kirurga ukidaju se rodilišta. To je otprilike ovako, kao da ministar unutarnjih poslova kaže da svaka policijska postaja mora imati bar jedno službeno vozilo da bi mogla ići u ophodnju. A tko je zadužen za nabavku tih vozila, taj sam ministar. A onda jednog dana i to nakon nekoliko godina ustanovi da jedna postaja nema vozilo pa ju on ukine. Umjesto da ukine sebe jer nije nabavio vozila, a to mu je bila dužnost. Pa tko je kriv što rodilišta nisu opremljena? Marsijanci? Tko je kriv, taj isti ministar. Pa to je bila njegova dužnost da opremi rodilište i sad kad nije ispunio tu svoju dužnost onda šta radi, ukida rodilišta. Ukida rodilišta jer on nije napravio svoj posao. Tako Vlada prati zbivanja i tako Vlada reagira na zbivanja. U medicinski potpomognutoj oplodnji kako tu Vlada prati zbivanja? U 4 mjeseca ove godine, u prva 4 mjeseca 173 para otišli su iz Hrvatske na umjetnu oplodnju van. Ministar je sada otišao iz Sabora, ne sluša mu se ovo. Ne govorim ja ovo zbog ministra, pa nek' je otišao i van. Ja ovo govorim u ime ta 173 para. Ti ljudi nisu otišli u turizam van i nisu otišli to van plaćati zato što imaju viška novca, jer to košta nekoliko tisuća eura. Otišli su zbog toga što im je ovaj ministar ukinuo mogućnost da zamrzavanjem zametaka dođu do željenog djeteta. Ministar se hvali ovdje kako je to njegova pobjeda. Pa svaka mu čast na toj pobjedi! Pišu mu ti parovi razglednice. Svaki kad ode van napiše mu razglednicu. Do kraja godine bit će ih oko 520. A ono zbog čega bi se morao stidjeti ne preda mnom, ne pred SDP-om, pred tih 173 para. Ministar se ovdje bahato ponosi. To je ono što nas vrijeđa. što nas vrijeđa. Shvatio bih ja i lutanja i pokušaje koji kreću iz jedne objektivno teške situacije. da ministar sad kaže, gledajte moramo to nešto popravljati jer vidite ne znamo sad došlo je tih terapeutskih metoda, novih dijagnostičkih sve to košta. Nemamo toliko novaca u zdravstvenom sustavu. Hajmo negdje uštedjeti. Hajmo nešto napraviti. Razumio bih ja to. Pa to bi razumio svaki građanin i svaki pacijent u ovoj zemlji bi to razumio. Ali da se netko hvali što je kao ministar učinio to da mu ljudi moraju odlaziti iz zemlje jer je on tvrdoglav jer je bahat. Zašto odlaze iz zemlje? Zato da bi dobili željeno dijete. To nije stvar sa kojom se može ministar ponositi. Kako Vlada prati i kako reagira na zbivanja? Najprije je bila participacija, pa je ukinuta participacija, pa se opet uvela participacija. Tako Vlada prati zbivanja i na njih reagira. Jedno potpuno nesnalaženje. Ne zna se tu što se zapravo hoće. Sad se ovim paketom dopunsko zdravstveno osiguranje koje je plaćala država ukida ukida za one koji imaju preko 3000 kuna. To ministar zdravstva očito smatra granicom bogatstva, pa kaže onaj koji ima bar 3000 kuna nek si plaća dopunsko zdravstveno osiguranje jer je bogat. Dotle ste srozali ovu zemlju, da one koji imaju 3000 mjesečno, 3000 kuna mjesečno smatrate bogatima. Ministar se hvali razvojem i ulaganjem u kupovinu opreme. To je točno. Kupuje se oprema. Eto na primjer u bolnici u Gospiću kupljen je magnet. Bolnica u Gospiću ima priljev od 10 pacijenata dnevno prosječno, ima jednog rengenologa koji ne može raditi 24 sata na dan na tom magnetu, a nema ni koga slikati kad ima samo 10 pacijenata dnevno. Ali tako se ulaže u razvoj i opremanje bolnica. U grad iz kojega dolazi ministar kupuje se magnet bio on potreban ili ne bio, da bi se ministar tamo mogao hvaliti, da bi eventualno skupljao političke poene i glasove na budućim izborima. Ali to nije sustavna politika. To je nešto sramotno. To je nešto što se ne bi smjelo događati. To je nešto što je za svaku osudu. I kad s jedne strane imamo takvo nabavljanje opreme, a s druge strane na stotine parova koji nam odlaze van, troše velike novce da bi mogli ostvariti potpomognutu oplodnju onda je vrijeme da se ministru zahvalimo. Ja mislim da će to građani i učiniti. Hvala vam. Hvala. Dvije replike. Prva gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa upravo ovo što ste rekli kolega Staziću to bi bilo dobro za zdravlje nacije, jer gospodin ministar ne razumije da je on odgovoran za zdravlje nacije. Kakvo je to naše zdravlje? Kakvi su naši građani, kakvog su zdravlja, kakvo im je zdravstvo dostupno. O reformi on priča. A gdje je u toj reformi pacijent? Bit će na kraju reforma uspjela, a pacijent umro. Na što se svela ta reforma da se zatvaraju, spajaju se bolnice, zatvaraju se rodilišta što ste spomenuli. A otvaraju se, što ćemo otvarati golf igrališta? Djeca se ne mogu roditi neka prirodnim putem, odnosno roditelji potencijalni ne mogu ostvariti roditeljstvo. Ali što radi ministar? Na tijelu žene vježba svoju političku moć. Je li to adekvatna politika? U Zadru pacijenti oboljeli od raka s metastazama kojima hitno treba zračenje mjesecima moraju čekati. Mogu to obaviti u Splitu ili u Zagrebu. Cijeli spisak imam ljudi koji panično traže pomoć, a on je ponosan. Imaju Crnogorci jednu poslovicu "Čestitam ti rane junače". E pa njemu zaista treba čestitati na ovakvoj pobjedi. Njegova pobjeda poraz je pacijenata. I zaista je to sramota. od predstavnika HDZ-a u ime kluba kako zakon kaže da je svaki građanin Hrvatske dužan brinuti se o svome zdravlju. Vidite to se može prevesti i na nekoliko načina. Može se i na taj način da ono o čemu bi se trebao baviti sustav pada na leđa pojedinca. Ako je tomu tako onda smo došli na najgori mogući način razumijevanja kapitalizma čija bit zaista nije u tome, da je sve roba, pa i ljudski život, pa i ljudsko zdravlje, da se sve može kupiti. Vidite mi smo kao građani, ne govorim sad o nama kao političarima, nego kao građanima izloženi stalnim promjenama u okviru zdravstvenog sustava. Nije nikakva tajna da je zdravstvo od najvećeg interesa za sve građane. Čudi me ministrova izjava da je hrvatski zdravstveni sustav najstabilniji u Europi, jer upravo ove stalne promjene koje je kolega Hebrang protumačio da su posljedica turbulentne situacije, pa zdravstvo samo prati promjene u društvu, pa je i ono je i ono stalno se mijenja, što bi značilo da bi svaki dan gotovo morali pratiti što je to novoga u zdravstvu. Mislim zaista da morate shvatiti da i neslaganje sa Vladinom politikom može biti dobronamjerno, ovdje smo mi kao zastupnici izloženi vrijeđanjima, pa i primitivizmu, pa i vrijeđanja naših familija, što je zadnji dokaz da argumenata nema. Ja sam zgrožen time da se napadaju familije ili uska rodbina nekih mojih kolega i to nikada neću prihvatiti i uvijek ću u ime civilizirane, kulturne i decentne europske Hrvatske ustajati protiv toga. Dopustite samo vrlo kratko. Dakle uvaženi kolega Staziću, što se tiče cjepiva. Poljska ministrica se kockala sa zdravljem svojih građana. Sve zemlje u Europi i svijetu su nabavile i cjepivo, pa tako i Hrvatska i to 300 tisuća doza, a preporuka struke i zahtjev struke, dakle Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje vrhunskih epidemiologa hrvatskih, imunologa je bilo da Hrvatska nabavi 2 i pol milijuna doza cjepiva, i da je to minimalna količina i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, a na kraju krajeva ja vas podsjećam i na strategiju koju je ovaj Visoki dom usvojio 2005. godine, strategiju za borbu protiv zaraznih bolesti, koja nalaže kad Svjetska zdravstvena organizacija proglasi šesti stupanj, da je ministar zdravstva obavezan naručiti i nabaviti cjepivo. Dakle nitko nema pravo pa ni ministar zdravstva, i to ovaj ministar nije učinio kockati se sa životima svojih građana i ne naručiti cjepivo. A drugo, odgovornost uistinu se slažem u jednom sa uvaženom zastupnicom Antičević, odgovornost za svoje riječi trebaju imati svi, pa i neki saborski zastupnici. Kažete da nije bilo posljedica ovoga virusa. Bilo je, samo vi to ne znate. 54 čovjeka su umrla od virusa pandemijske gripe, i to laboratorijski dokazane smrti. Dakle ja vam sad postavljam pitanje, da nije bilo medijske kampanje i neodgovornih postupaka kakve i vi i vi između ostalog imate i vi u ovome Saboru, sa ovom današnjom raspravom, da se netko cijepio ta 54 čovjeka, ne bi li netko bio živ? Dakle preuzimate odgovornost i za to. Dalje, rodilišta. Hrvatska država je uložila je uložila 300 milijuna kuna u splitsko rodilište. Splitsko rodilište koje je na 20, 30 minuta ili najviše 45 minuta od ovih rodilišta ovdje. Dakle jedno od najmodernijih rodilišta u Europi. Prema tome, postavlja se pitanje, isto tako imamo nalaz zdravstvene inspekcije. Nalaz zdravstvene inspekcije da rodilišta u Sinju, u Makarskoj, u Imotskom ne ispunjavanju minimalne uvjete da bi funkcionirala kao rodilišta i da se time dovodi u opasnost zdravlje žena. Dakle ja vam postavljam pitanje i budimo ovdje potpuno otvoreni, tko bi bio taj tko ulaže 300 milijuna kuna u jedno od najmodernijih rodilišta u Europi, a u isto vrijeme drži otvorena rodilišta u neposrednoj blizini toga rodilišta koje ima opremu, koje ima tehnologiju i koje ima kadrove. Govorite za Gospić, za magnet. Kolega Stazić jeste li ikada čuli za pojam dostupnosti? Svjetska zdravstvena organizacija, između četiri osnovne karakteristike zdravstvene zaštite na prvo mjesto stavlja dostupnost. Od gospićke bolnice na 100 kilometara nema druge bolnice, i bez obzira na broj stanovnika koji gravitira toj gospićkoj bolnici, gospićka bolnica mora imati dijagnostičke, osnovne dijagnostičke i terapijske metode za svoje stanovnike. I naravno nije točno ovo što ste rekli da 10 pacijenata dnevno dolazi u gospićku bolnicu. Dakle ne znate podatke, krivim podacima baratate, i uistinu ukoliko izlažete u ovom Visokom domu bilo bi dobro da barem izlažete korektne i točne navode. I druga stvar, što se tiče rasprave od uvažene zastupnice Antičević. Ne znam tko bi se tu trebao sramiti, ali ja da sam bio ministar ili možda građani ove zemlje koji su imali ministricu koja je jedino zapamćena po tome što je otvarala liftove, uistinu nema pravo docirat nikome. Hvala. kako se sije tako se žnje. uključena./… što je zadnje rekao, to čak oduzima, jer on nema pojma da je otvoreno 12 pravosudnih tijela, pa među njima i lift za invalide za 12. Ali ja ću vam reći, dakle, možete mu slobodno odbiti ovo što je zadnje rekao, ali i inače, u svom nastupu i njegovom govoru treba ga podsjetiti, ja vas molim potpredsjedniče Hrvatskog sabora, jer ste vi ovdje prvi među jednakima itekako vodite računa o ugledu odnosno odgovorni da se ugled svakog zastupnika i ovog Doma u cjelini uzvisi a ne unizi. Ja mislim s ovim podukama, ne podukama, nego sa ovakvim načinom i biranjem riječi koje državni tajnik upravo ovdje da bi se vjerojatno dodvorio svome ministru, jesam li bio dobar i svoje mišiće pokazivali, to si vi negdje na drugom mjestu pokazujte, a u Saboru molim da se ponašaju pristojno. Zastupnik ima pravo kritizirati, pogotovo oporbeni, to je naša dužnost. To je naša dužnost. Povrijeđeni su, ja sad govorim sve ove mjere, održavanje reda i stegovnih mjera u članku. A da, vi se inače jako volite pozivati na članke i ja sam to rekla, čitava glava …/Ne razumije se, govornici govore u isto vrijeme./… Ja vas molim potpredsjedniče, to je rađeno da jedan dobar dobar nastup, jedna tradicija, bez obzira na političke boje i opcije koje su bile, o tome smo itekako uvijek vodio računa, a pogotovo se tu vidi ili revnosni. Evo ja vas molim da dalje ostajete na toj razini zaštite zastupnika. Hvala. I također gosopdin Nenad Stazić, povreda Poslovnika. **Stazić, Nenad (SDP)** Članak 213. i dalje čitav niz članaka koji govore o redu na sjednici. U Hrvatskoj imamo trodiobu vlasti. Parlamentarna vlast kontrolira izvršnu. I državni tajnik u ovom Saboru neće pozivati na red zastupnike SDP-a, potpredsjedniče ja vam to jamčim. Očekujem od vas da državnog tajnika da pozovete za govornicu da se ispriča, sazvat ćemo inače sjednicu kluba, razmotriti daljnje sudjelovanje o ovoj točki dnevnog reda, razmotriti ponašanje državnog tajnika, jer ovo je potpuno nečuveno, da jedan državni tajnik na red poziva zastupnika, zbog onoga što je izgovorio u Parlamentu. Očuvajte red potpredsjedniče, upozorite one koji se ne znaju ponašati kako da se ponašaju, osigurajte red u Saboru, i sačuvajte dostojanstvo ovoga Sabora jer i vi njemu pripadate. Vrijeđajući zastupnike i vas vrijeđa. **Šeks, Dvostruka mjerila su inače jako nazočna u ovom domu. Ne radi se o povredi Poslovnika i kolegice Antičević i kolega Stazić. Vi ste vašim istupima u vašim raspravama se najtežim oružjem oborili na ministra Milinovića, kakve ste sve kvalifikative iznijeli na njegov račun u ovoj raspravi. Sa zaključkom da ga treba ukinuti, da je napravio ogromnu štetu u državi, da je uzeo cjepivo i time proćeretao milijune milijune državnog novca, da je štetočina. I najedanput vi sada kada vam se na to odgovara istom mjerom, vi … /Upadica se ne razumije./… Može, može se ukazati na neosnovanost takovih napadaja. Ako su takovi napadaji koji su uslijedili sa vaše strane, sa vašim kvalifikacijama, onda je legitimno pravo i ministra i članova Vlade da se brani i da u nužnoj samoobrani na taj način i odgovara. Prema tome nemojte sijati buru, a tražiti da bude jugo. Nema toga. Ne mogu zastupnici ni sa ove ni sa one strane, mora biti jedan mora biti jedan uzust ponašanja prema članovima Vlade koji treba biti primjeren, a ići sa rječnikom na koji se na teški način vrijeđa ugled, čast i dostojanstvo ministra i članova Vlade ne znači da se na to odgovara. Nije ministar sluga u tom smislu da treba služiti kao valjda, da treba služiti valjda kao meta na koju će se lijepiti razne uvrede. Jedna je kritika, jedno su kritički osvrti i navodi, mogu biti i najoštriji, to ću ja uvijek braniti i tolerirati, ali kada ti navodi prijeđu određenu mjeru koja ide s time da treba ministra ukinuti to je jedno uvredljivo ponašanje i kada se na to u obrani državni tajnik uzvrati onda to je u skladu u skladu s poslovnikom, u skladu sa žestinom rasprave. Gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić, izvolite. … se ne razumije./… Imate pravo, imate pravo. Odgovoran je pomoćnik tajnika koji me nije upozorio. Nalazi inspekcije kažete za rodilišta. Taj nalaz inspekcije je bio 2006. godine, 4 godine su prošle da ministar nije napravio ništa nego se onda sjetio nakon 4 godine ukinuti rodilište. A sada kada tražimo da se ukine ministra, tražimo njegovu smjenu, u Saboru je legitimno zatražiti smjenu ministra. Jer gdje drugdje da se traži ako ne u Saboru? A ako ćete vi potpredsjedniče na ovaj način braniti dignitet Sabora

Gospodin državni tajnik je osvrnuo se na pitanje dostupnosti pa je rekao da Gospić mora imati magnet zato što je važno da ljudi u Lici imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu. Potpuno se slažem, ali i ljudi u Makarskoj, Imotskom, Vrgorcu moraju imati dostupnu zdravstvenu zaštitu i ne možete tvrditi da iz Makarske do Splita možete doći za pola sata. Probajte to u ljetnim mjesecima pa ćete vidjeti kako izgleda. Prema tome ako govorimo o dostupnosti zdravstvene zaštite, ako Gospić ima magnet onda ta mjesta moraju imati isto tako i rodilišta. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine potpredsjedniče Vlade, uvažene zastupnice i zastupnici. Ja ću svoju raspravu početi malo drugačije nego što sam mislio jer ovakva rasprava mislim da o vrlo bitnoj temi zdravstvenoj reformi nije dobra. I gospodin uvaženi zastupnik Stazić koji se poziva pa i na demokratska načela ja moram reći, a to može on shvatiti kako hoće, da mu nisam ni oprostio prije godinu i pol dana kada se radilo u ovoj sabornici, u ovom Visokom domu rasprava o zdravstvenoj reformi kada je rekao i uvrijedio 13 tisuća hrvatskih liječnika. Tada ste rekli da nijedan pacijent ne može ući u hrvatsku bolnicu ako nije platio liječniku. To je bila tolika uvreda, niste se ni dan danas ispričali ni jednom liječniku u RH koji i ovaj trenutak dok mi ovdje raspravljamo rade savjesno, stručno, odgovorno liječe građane RH. I vi govorite I vi govorite o demokraciji, o nečemu da li je netko vas uvrijedio? Pa uzmite nekad svoj stenogram što sve rečete u ovoj Sabornici i kolegama zastupnicama, a da ne govorim članovima Vlade. No, to je druga priča. Ja ću reći nekoliko riječi što očito vas kolege iz SDP-a smeta, a to je uspjeh zdravstvene reforme. I gospodine ministre ja doista to i mislim tako jer sudjelujem u sustavu, radim u sustavu, ja vam čestitam na dosadašnjoj reformi zdravstvenog sustava. Ne samo u svoje ime nego vam čestitam u ime mnogih djelatnika u zdravstvu. Jer u ovom trenutku u zdravstvenom sustavu oko 70 tisuća ljudi radi, nijedan nije dobio otkaz zato što nema sredstava, što plaće nisu došle na vrijeme. Plaće dolaze, ja sam u sustavu 20 godina, najredovitije u zadnjih 20 godina. Limiti bolnice se poštuju u zadnju lipu, u zadnju lipu. 31.12. sve bolnice, sve ugovorene obaveze od Hrvatskog zavoda su bile podmirene. To nikada dosada nije bilo, to je zasluga reforme zdravstva. To vam ministre ne mogu oprostiti, zato niste dobar ministar, zato vaša reforma nije dobra. Sjetimo se samo kada je bilo

Mediji su ga razapeli što je cjepivo kasnilo 15 dana. Nije ni kasnio, ministar je rekao da će doći 15.12., došlo je prije 01.12. Znači, a što bi tek bilo da uopće nismo naručili cjepivo? Koliko smo života spasili, a to naravno da vi ne znate i ne trebate znati jer niste iz te struke, ali naši anesteziolozi, infektolozi koji su u intenzivnim njegama zahvaljujući TAMIFLU i lijekovima spasili mnoge živote. I danas netko govoriti da je to bačeno uzalud? Zaista blago onome tko malo zna može svašta pričati. Blago onome tko malo zna. O rodilištima, pa gospodin ministru nije namjena ukinuti rodilišta nego stvoriti uvjete i jednake šanse novorođenčetu kada se rodi ali kada nastanu komplikacije u porodu i u Sinju i u Makarskoj pa ako treba i u Đakovu isto kao što je to u Splitu u Petrovoj ili u Karlovcu. To je isto tako blago onome tko zna malo o medicini. Ne mora je znati zastupnik ali ne može se upuštati u dilemu ili raspravu da li nešto treba ili ne treba. Kada bi se radilo o vašem djetetu o vašoj supruzi koja treba roditi u neadekvatnim uvjetima, rekli bi stvorimo uvjete da to ima. I ministre na tome vam hvala što radite da stvarate jednake uvjete. A zaista i to je uvažena zastupnica Antičević i vi rekli, nije pošteno, nije fer dijeliti građane Republike Hrvatske na one u Gospiću i one koji su imali prilike negdje da su se rodili na Rebru, da su se rodili u Rijeci ili Osijeku imaju dostupnost zdravstvene zaštite maksimalno. Zar one iz Gospića trebamo preseliti u Zagreb. A da je slučajno naš ministar rođen u Zagrebu onda ni Zagreb ne bi smio imati magnet, jer onda bi rekli da to nije dobro da je to zbog ministra. Ne možemo tako raditi. Pa sjetite se u Dubrovniku HDZ nije bio na vlasti ili u Puli, pa Pulska bolnica uvijek su joj bili oprošteni dugovi zato jer se cijenila situacija u kojoj radi ta bolnica, stvarali su se bolji uvjeti. To je način o čemu govorimo o zdravstvenoj reformi. I danas rasprava uvaženog zastupnika Dorića vodila je u tom smjeru. A sada ću reći nekoliko riječi o ovom zakonu koji su vrlo bitni i mislim da su oni samo nastavak reforme koja je počela prije dvije godine, koja je uspješna. O njenoj uspješnosti govori i stabilnost sustava, ne samo financijska. Uvođenja reda u farmaceutsku industriju odnosno u nabavu lijekova i referentnih cijena lijekova. Sjetimo se koliko je povećan budžet za transplantaciju u Hrvatskoj i čitamo, lijepo nam je pročitati svima kada pročitamo da je uspjela transplantacija na Rebru, da je uspjela transplantacija na Merkuru a to je sve zasluga ovog ministarstva i reforme zdravstvenog sustava. Isto tako i dugo se priča i uvaženi zastupnik tu ga nema Ostojić i Mrsić, akreditacija bolnica, kategorizacija bolnica, a nitko osim ovog ministra i ove reforme nije ni stvorio agenciju za akreditaciju ni kategorizaciju bolnica, nije ušao u sustav reforme hitne medicinske pomoći koje prilagođavamo europskim standardima. I zahvaljujući Zavodu za hitnu medicinu i Hrvatskom zavodu po novom Zakonu za telemedicinu unije bit će povučeno 80 milijuna eura. Upravo zahvaljujući toj reformi i takvoj reformi koja će biti upotrebljena naravno za dobrobit hrvatskog čovjeka kada je bolestan kada mu je potrebna zdravstvena zaštita. I onaj dio koji je dignuo i među liječničkim i medicinskim krugovima dosta bure unatrag 5 mjeseci, to je rad liječnika izvan radnog vremena, izvan matične ustanove. I tu svako objektivan bilo da radi u sustavu ili izvan sustava, mora reći da je došlo vrijeme da se uvede reda. I uvođenja reda onima koji su naučili raditi u neredu najviše smeta. I takvi su najglasniji i takvi se prvi javljaju. I gledajući evo sada ću reći sinoć emisiju "Otvoreno" kada je jedan uvaženi kolega profesor kaže, pa što mi smo na Rebru najvažniji. Ja bih doista htio vidjeti njegov radni dan kao onkologa hematologa, i mog onkologa u Karlovcu i uvjeren sam da je moj napravio više pregleda i više pretraga nego što je taj na Rebru uvaženi profesor jer je on ne govorim sada direktno o njemu, ali neki jesu, po 180 dana na putu u inozemstvu. Danas u vrijeme komunikacije u vrijeme interneta medicina je samo jedna, svaka je informacija dostupna ne u 5 minuta, nego u jednu minutu. Sve možete vidjeti. Da li baš on treba 180 dana putovati po svijetu godišnje. Još ubrojite onih 180 koliko mu ostaje radnih dana pa je tu subota i nedjelja. On praktički radi 100 dana. Pa izračunajte koliko će on za 100 dana pregledati pacijenata, a najbolje u Hrvatskoj njega svi vole i svi ga traže i on je ekspert. E pa konačno ministre uvodite reda, a takvi koji puno rade neka budu i nagrađeni. To treba ne samo u zdravstvenom sustavu nego u puno segmenata društva u Hrvatskoj uvesti reda. I ova Vlada na čelu sa našom predsjednicom Vlade ima hrabrosti, ima odlučnosti da uvede red. U svakom slučaju ja ću zakon podržati. Hvala lijepo. Hvala. Nekoliko ispravaka prvi gospodin zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pa kolega Strikić je kao uvijek vehementno stao u obranu što se očekuje od člana vladajuće stranke. Ali kaže SDP-u smeta uspjeh zdravstvene reforme. Ne smeta, jer je to za dobrobit građana Republike Hrvatske ali mi to ne vidimo. To je problem. Ono što hoćemo vidjeti a to je što su rezultati reforme što ćemo imati nakon dvije i 4 godine. To ministar nije nikada rekao i to ne zna. Da li će to znati da ćemo imati manje zaposlenih, da će biti manje izdvajanje u zdravstvu, a ne da će biti bolje zdravstvo. I drugo, transplantacija je uspjeh ministra. Transplantacija kolega Strikiću uspjeh ministra ali uspjeh i svih onih ljudi koji rade na transplantaciji koji predano rade i ne gledaju svoje sate. A kada govorimo o profesorima koji rade na Rebru, onda je vaš onkolog

netočan je navod ili potpuna je neistina ili da vam bude posve jasno što vam želim reći, čista je laž da sam ikada rekao u ovome Saboru, pa i prije dvije godine, da su svi liječnici u Hrvatskoj korumpirani. Izrekli ste laž. Govorio sam o sustavu u kojem je korupcija uopće potrebna da bi se ostvarilo pravo na zaštitu. Znači kada vi dolazite kupovati kruh nemate nikakvu potrebu korumpirati prodavačicu da vam proda kruh, jer ćete kruh dobiti svakako. Možda ćete malo dulje čekati da dva, tri kupca prije vas ... U sustavu u kojem se korupcija događa, da bi čovjek mogao ostvariti svoje pravo, taj sustav ne valja. O tome sam govorio, a ni pomislio a kamoli izrekao da su svi liječnici u Hrvatskoj korumpirani. Ni pomislio, a kamoli izrekao. ispravak. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Netočno je što je kolega Strikić izgovori da reforma odlično napreduje, kaže uveli smo reda. Najteži pacijenti, ja tu nisam dobila odgovor od samog ministra, odnosno državnog tajnika što je sa najtežim pacijentima, koji ne mogu doći na red, dakle onkološkim bolesnicima, ne mogu doći na red da bi ostvarili zračenje, moraju ići u Zagreb ili Split i čekati mjesecima. I zaista ste tu uveli reda. Red se čeka mjesecima da bi oni stekli. Mnogi idu prije u grob nego da taj vaš red dočekaju. Tu ste zaista redove i redove uveli. A kažete, također netočno, da se sve plaća. To jednostavno nije točno. Pitajte medicinske sestre koje mjesecima, godinama nisu dobile naknadu za prekovremeni rad. Eventualno dobiju nekakav neplaćeni slobodni neradni dan, međutim ni to se ne poštuje. Replika, gospođa zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kolega evo replicirala bih blago onome tko malo zna pa tako i kolegica koja vam je dala ispravak netočnoga navoda. Naime, cijela ova rasprava ne vodi se o ovim zakonima koje smo mi danas danas trebali raspravljati nego sasvim u drugom smjeru, ali se onda govori o …/Govornica se ne razumije./… o čemu ste govorili. Pa kolega odnosno ministar nije uvezao cjepivo zato što se to njemu htjelo uvesti u tolikoj količini nego upravo zato što je odredio tim stručnjaka i epidemiologa i infektologa i što je preporučila Svjetska zdravstvena organizacija. A kolege ne ispravljaju i vjerojatno se prave da nisu čuli predsjednicu Sindikata zdravstva koja izjavljuje da liječnici se bore za što više novca, a nije ih briga za kvalitetu zdravstvene zaštite njihovih pacijenata. Pa kad govorimo o kvaliteti i o uslovima pa i o rodilištu pa ne može se rodit dijete u uvjetima u kakvim su postojali tamo u ovo vrijeme a znamo kakva postoje. A istina A istina je ovo što kažete, reforma zdravstva zaista ide i netočno je da mnogi čekaju mjesecima da bi došli na zračenje. Kolegice dajte ime i prezime, pa tko čeka mjesecima da bi došao na zračenje i prije bi umro nego bi mu liječnik pomogao. …/Upadica se ne Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Nenad Strikić. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo uvažena zastupnice dobro ste primijetili, a ja bih se jednim dijelom složio što je rekla uvažena zastupnica Ingrid da nekada na zračenje se čeka. Pa naravno, jer se nije 15 godina ulagalo u novu opremu. Pa ministar je to detektirao nakon 3 mjeseca kada je počeo reformu i stvorio novce za linearne akceleratore, 9 akceleratora se kupuje tako da će svi imati dostupniju… Pa razgovarajmo o tome da je to, recimo jednom ministre da problem je, čeka se na zračenje. Objektivno se čeka jer nema više aparata, nema doktora, nema termina. Pitajte profesora Turića, radi i noćnu smjenu u Institutu za tumore. Nema aparata. Ministar je to detektirao, osigurao novce, natječaj je gotov, ide se u nabavku, nabavlja se 9 linearnih akceleratora. Pa zašto to ne rečemo hrvatskoj javnosti da je to uspjeh hrvatske reforme, da je to uspjeh reforme zdravstva pa ćete reći u vašem Zadru s ponosom ja sam digla ruku za te akceleratore da vi ne morate ići u Split, da ne morate ići u Zagreb i čekat 3 mjeseca. E ako bi tako razgovarali onda bi imali još više uspjeha, ali vi tada morate priznat da smo mi uspješni, a to je vrlo teško. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Ministre, zamjenici. Pa ja sam sigurna da nas, ako nas gledaju naši sugrađani odnosno naši građani, da su jako tužni kao i ja, naročito nakon ovoga što je kolega Strikić rekao da smo mi ne mogu reći ljubomorni, ali da nas smeta što je ovako dobra reforma zdravstva. To je kolega Strikiću žalosno jer treba pitati i krajnje korisnike, naše pacijente, a isto tako kolege što misle o reformi zdravstva. Svjesna sam da su teška vremena, da je reformu zdravstva vrlo teško napraviti, međutim trebamo je objektivno sagledati. Još samo nešto prije početka moje rasprave, vrlo kratko ću reći o sinjskom rodilištu. Ja ću vam reći iskreno, ja sam rodila dvoje djece u Sinju, u domu zdravlja i to sasvim sigurno. Međutim postoji specifičnost, a specifično ministre vi znate specifičnost jedne tradicije koja je 300 godina i ne možemo protiv nje. moram ovdje napomenuti da u Sinju postoji konsenzus i lijevih i desnih i konsenzus i crkve i svih tako da će oni osigurati sredstva za ta rodilišta da ostanu, odnosno da se ipak u Sinju rađaju mali Sinjani. Evo sad jedan vrlo kratak osvrt na neke odredbe koje su ugrađene u ovaj zakon. Ja bih počela o dopunskom radu liječnika. U svom izlaganju državni tajnik je rekao da je to u biti ključno pitanje i u drugim zemljama, odnosno da je nedovoljno definirano ovo područje i da naravno ovim nije cilj da se ukine dopunski rad nego da se zapravo dozvoli dopunski ali kvalitetnim liječnicima. Meni, pravo da vam kažem, nije jasno na koji način ćete odrediti te kvalitetne liječnike. Spominjali ste da je ovo način da se eliminira siva zona, međutim ne bih rekla da se možemo na takav način olako optužiti liječnike koji nastoje svaki dan sve bolje i bolje i u nemogućim uvjetima pružati zdravstvenu zaštitu našim građanima. ne smije raditi, da se zapravo smije raditi samo u ustanovama koje imaju ugovor sa HZZO-om krše se odredbe zakona gdje se navodi da u Republici Hrvatskoj postoje i druge osiguravajuće kuće, ali isto tako i jednakost Ja moram ovdje naglasiti da to se odnosi posebno loše na stomatologe. Vi znate da rijetko dobiju stomatolozi specijalizacije i kolege specijalisti obavljaju poslove i u trgovačkim društvima, privatnim ordinacijama, a temeljem ugovora o djelu. Prema tome, to je daleko od onog obećanja da će se polako ukidati monopol HZZO-a tj. da će se poštivati ravnopravnost i posve privatnih zdravstvenih ustanova odnosno trgovačkih društava. Promjene koje se odnose na koncesiju već su utvrđene uredbom s kraja 2009. godine, to se već provodi, dakle nije ništa novo nego se izmjene koje su utvrđene uredbom ubacuju u zakon. Zakonskim prijedlogom uređuje se i način određivanja broja koncesija za koje objavljuje obavijest o namjeni davanja koncesija. ja razumijem da su domovi zdravlja kao osnivači odnosno u vlasništvu županija i da ne može se koncesija raditi u domovima zdravlja, ali domovi zdravlja kako su vlasništvo županije znači mjesto u mreži dobivaju bez koncesije. Domovi zdravlja i privatne ordinacije zapravo pružaju istu vrstu javnih usluga, prema tome doktore u privatnim ordinacijama dovodi se zapravo u jedan neravnopravan položaj. Pitanje je što je sa pravom nasljeđivanja odnosno nasljeđivanja prava koncesije. Sljedeće u cilju racionalizacije poslovanja i mreže zdravstvenih ustanova ovim se zakonom uređuje i pripajanje Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za mentalno zdravlje koliko mi je poznato ne funkcionira u mreži javne zdravstvene službe već su utvrđeni odjeli za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje i unapređenje mentalnog zdravlja. Ono što bi bilo dobro što sada nije tema zakona, ali napraviti reviziju potrebnih timova za mentalno zdravlje po županijama. Osvrnula bih se još na članak koji govori u biti koje poslove obavlja Hrvatski zavod za mentalno zdravlje, pa između ostalog navodi da planira, predlaže, provodi mjere za očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva tamo se navodi dalje prati, proučava, izvješćuje o mentalnom zdravlju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ne znam zašto u biti posebno se izdvaja mentalno zdravlje branitelja, jer bi se moglo govoriti i o mentalnom zdravlju drugih vulnerabilnih marginaliziranih skupina. Možda bi bilo dobro dodati da se posebno vulnerabilnih i marginaliziranih populacijskih skupina. Na taj način u biti obuhvaćaju se i branitelji, a i ostale vulnerabilne skupine. Danas smo u par navrata čuli da je vrlo često dolazilo, zapravo bilo je puno izmjena i dopuna zakona. Isto tako je prof. Hebrang rekao da je to pozitivno upravo zbog toga što se prati struka i na taj način se mijenja. Međutim, pitam se da li su konzultirane na pravi način komore. Da li su komore dale za važna pitanja suglasnost ili je to samo bilo mišljenje u biti onako, a ne prava suglasnost. Ja ću se još vrlo kratko prisjetiti pokušaja i pogrešaka. Sjetimo se kad se pokušalo uvoditi još jedno osiguravajuće obvezno zdravstveno osiguranje, privatno osiguranje počinje graditi ili ima svoj zdravstveni sustav i onda što je osiguranje veće i bogatije paralelni zdravstveni sustav je veći i sveobuhvatniji. Mnogi bi napustili drugo osiguranje zbog razno raznih privilegija ili recimo najsporniji dio reforme koja je bila, a to je da je samo radno aktivno stanovništvo ima pravo na izbor vlastitog obveznog zdravstvenog osiguranja. Tu bi se naravno javio paralelno javno-zdravstveni sustav u zemlji koji se nije temeljio na solidarnosti kao što je recimo bilo u svim drugim javnim zdravstvenim sustavima. Danas bi zapravo još isplivao jedan problem, a to je košarica zdravlja koja nije definirana. Zapravo to je paket koji isporučavamo građanima. Zbog toga su vrlo često građani u zabuni, pa se javlja ono zavadi pa vladaj, jer dolazi do konfliktnih situacija između liječnika i pacijenata. zapravo mogli odrediti i bolje, realnije, objektivnije dopunsko osiguranje jer bi vidjeli zapravo što je nama izvan te košarice. Postoji dalje problem prevencije naročito u stomatologiji. ostaje problem hitne pomoći, odnosno stomatološka hitna pomoć nije riješena. I postoji jedan veliki problem koji je ja se nadam upoznat i ministar i državni tajnik, a to je zdravstvena zaštita djece s posebnim potrebama naročito stomatološka zdravstvena zaštita. Vi znate da stomatološka zdravstvena zaštita takve djece najčešće treba opću anesteziju. Isto tako ste upoznati s tim da jedino u Zagrebu imamo u Dubravi se to radi i mislim još u Splitu da su liste čekanja kako velike. Međutim, pojavljuje se i još jedan problem, a to je ako bi i imali mjesto, lokaciju gdje bi se to radilo ukinuti su pedodonti, odnosno specijalisti dječje stomatologije koji su zapravo najkompetentniji da rade s takvom djecom. Gospodine ministre, ja se nadam da ste me ipak čuli iako ste pričali. I što ostaje? Ostaje zapravo da građani se osjećaju neobaviješteni, ne znaju zapravo koja su njihova prava, koje su obveze. Nejasno su definirane glavarine. I upravo ovo sad što sam navodila mislim da ste to zapisali i ja očekivam odgovor na to, odnosno očekivam poboljšanje u tom pravcu za takve pacijente. Hvala lijepa. Hvala. Jedan ispravak. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Šimac Bonačić vi ste rekli da su naši građani jako tužni, jer ne osjećaju ništa od reforme zdravstvenog sustava i da su neobaviješteni. Ja bih rekao da građani bi, da nije to, naravno da nije točno. Jer ja vas pitam koliko bi tek bili tužni da se urušio zdravstveni sustav, da nije bilo početka reforme zdravstvenog sustava. Da li je razlog za biti tužan da se smanjuju liste čekanja, zdravstvena njega u kući, dostupnost lijekova, sve ostalo, pa navodite u tom dijelu stomatološku problematiku. Ja poznam dugo i dugo pamtim isto tako ja ne vidim da su stomatolozi u nekom dijelu na neki način zakinuti. Vidim i specijalizacijom u mojoj sredini se dobivaju i glavarine redovno itd. uz protetiku i sve ostale okolnosti, naravno uz dužno poštovanje. Dakle, držim da zasigurno ne stoji ovaj vaš navod koji ste naveli. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Niti prije, a niti danas ne slažemo se oko toga da li je ovo o čemu mi govorimo stvarna reforma zdravstva ili nije, da li je ovo što je do sada postignuto nekakvi pozitivni pomaci ili nisu ili su negativni. Ja bih rekla da negdje od samih početaka kad se najavilo da se kreće u reformu zdravstva na samim počecima u stvari nije postignuto ili u tijeku provođenja tog što se zove reforma zdravstva nije postignut u stvari konsenzus. I to je očito i s time se očito trebamo svi skupa pomiriti, jer za razliku od vas u vladajućoj koaliciji koji u rukama imate dakle instrumente ili sredstva za provođenje reforme mi u oporbi smatramo da ovo što se do sada radilo da se ne radi na dobar način ili da se prvenstveno u jednom dijelu ide prema onima koji su ipak slabiji dijelovi našeg društva, a to se vidi i po prijedlogu izmjena i dopuna zakona koji su i danas ovdje pred nama. Konkretno evo recimo oko polica, odnosno plaćanja dopunskog osiguranja, tko će imati besplatno to dopunsko osiguranje ili ne. U vrijeme kad se donosio taj zakon u Hrvatskoj od strane vladajućih se još nije smjela izgovoriti riječ kriza. To uvijek vam kažem i uvijek ću vam to ponoviti, i onda se široko išlo i dijelilo se tko će imati sve besplatno dopunsko osiguranje a sad kad se vidi da to tako više ne ide, onda se prvo tima koji su možda i najpotrebniji uzima i gospodine ministre, ne možete poreći da to nije tako. Nadalje, konsenzusa nema iz još jednog razloga. Sjećate se kada je bio paket zdravstvenih zakona, kad smo tražili kao oporba da se ide u dva čitanja, odbili ste naše zahtjeve išlo se u jednom čitanju, niti jedan amandman se nije prihvatio, nekoliko mjeseci nakon toga ide se u izmjene i dopune pojedinih zakona. Ono što ja mogu zaključiti onako dakle kao osoba koja je saborska zastupnica koja nije liječnica, da ste u tu reformu ipak ušli nepripremljeni, nedovoljno ekipirani i sa nedovoljno ja bih rekla strateških predviđanja šta bi se moglo desiti i šta koja mjera koju vi predlažete i pokušate sprovesti ustvari uopće donosi. Ono što se do sada postiglo to je da su po prvi puta naplaćeni doprinosi iz određenih mirovina, da je dva milijuna, otprilike dva milijuna građana lani počelo uplaćivati dopunsko zdravstveno osiguranje, koje istina Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje osiguralo 10% veći proračuna, ali je poslovno 2009. godinu ipak završio sa ogromnim gubitkom. Kad govorimo o čekanjima, listama čekanja, ja mislim da je osnovni problem u tome što nitko nikada nije rekao što to znači da je neka lista čekanja predugačka, za nekakav pregled i koja je to granica koja se ne bi smjela prijeći. Pa tako danas imamo prosjek čekanja u travnju za totalnu recimo protezu koljena je 412 dana, za premosnicu 394 dana, …/Ne razumije se./… za 286 dana, holter monitoring 128 dana, magnetska rezonanca dojke 196 dana, magnet mozga 157 dana, a privatniku sa uputnicom se može ići onda kada se ustanovi da je lista predugačka, lista čekanja. Dajte mi molim vas odgovorite kada i tko određuje da je neka lista čekanja preduga za nekakav pregled. Dakle sve su to stvari o kojima bi trebalo stvarno ozbiljno sjesti i porazgovarati i gospodine ministre dati prave odgovore na to. Ono što sam ja htjela još posebno pitati, moram reći da sam ostala zapanjena jednom rečenicom koju je državni tajnik, kada je obrazlagao prijedlog, dakle na samom početku kada je obrazlagao prijedlog izmjena ovog zakona, radi se o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, konkretno radi se o odnosno Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje i sa odlukom, dakle kroz ovaj zakon da se djelatnost Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje ulazi u Hrvatski zavod za javno zdravstvo i u biti na neki način se spajaju ta dva zakona, jer kaže u cilju racionalizacije poslovanja i mreže zdravstvenih ustanova, a državni tajnik je na početku rekao, pa ionako taj zavod nije zaživio. Onako usput. Gospodine ministre, Hrvatski zavod za mentalno zdravlje je bio predviđen da se osnuje je li tako? Između ostalog je bilo predviđeno da se donese nacionalna strategija ili nacionalni plan za promicanje mentalnog zdravlja. Čak štoviše, u izvješću Europske Komisije o poglavlju 28. kojem se između ostalog govori o zdravstvu, posebno se navodi da Hrvatska namjerava osnovati Hrvatski zavod za mentalno zdravlje. I drugo, posebno se pozdravlja namjera da 2007. godine se donese nacionalni plan za za promicanje mentalnog zdravlja. Izgubila sam više od dva ili tri sata surfajući po Internetu cijelo popodne tražeći taj nacionalni plan misleći da sam ga negdje propustila, Vlada, netko ga je negdje donio. Nikada ga nitko nije donio. I onda nakon toliko godina da Hrvatski zavod za mentalno zdravlje eto nije niti proradio, ili nije saživio i nikom ništa, sad ćemo mi to sve što je kao Hrvatski zavod za mentalno zdravlje zaposlenike ili ne znam šta, tu sve piše, da će se prebaciti u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Šta će se on ustvari prebacivati, ako uopće taj zavod nije saživio. Posebno govorim o Hrvatskom zavodu za mentalno zdravlje i o samoj problematici mentalnog zdravlja, jer ste i u nacionalnoj strategiji razvitka zdravstva zapisali da su bolesti neuropsihijatrijskog stanja druge po redu kad se radi o teretu bolesti na zdravlje stanovništva i to odmah iza bolesti krvožilnog sustava koji sudjeluju sa 27,3%, na drugom mjestu su bolesti neuropsihijatrijskog stanja 23,2%. Četvrtina procjenjuje se prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, četvrtina stanovnika našeg planeta tokom života pati od psihičkih poremećaja. Predviđa se da će negdje oko 2020. godine depresija postati druga po redu na listi vodećih bolesti, a ne treba valjda niti spominjati koliko je dobro mentalno zdravlje važno za funkcioniranje jednog čovjeka, važno za njegovu užu ili širu okolinu ili kako hoćete, a pogotovo jer se radi o nečemu na što ustvari utječu i biološki i psihološki i socijalni faktori. Tu se onda govori i o lošoj klimi …/Ne razumije se./…, tu se onda govori i o nasilju, govori se o konfliktnim odnosima u obitelji, o nepodržavajućoj okolini, o stresu na poslu. Zar je potrebno tumačiti i govoriti o važnosti prevencije mentalnog zdravlja, o važnosti upozorenja da su psihičke bolesti uzrokovane između ostalog i stresom na radnom mjestu, pogotovo u ovim vremenima, vremenima krize itekako bitne. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da mentalno zdravlje mora postati prioritet u nacionalnim programima zdravlja, a te preporuke slijedi i Europska unija i između ostalog valjda i zbog toga smo krenuli u osnivanje Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje, odnosno u planiranje donošenja nacionalne strategije. Gospodine ministre, ja bih molila da pokušate u svom odgovoru dati nešto suvisliji odgovor od onog što je dao državni tajnik. I molila bih da mi odgovorite tko je odgovoran da odredbe koje su postojale u zakonu, nisu odrađene, nisu izvršene? Dakle Hrvatski zavod za mentalno zdravlje kaže se da nije saživio. Ne znam da li to znači, koliko ja znam on je osnova, koliko ja znam netko je bio na čelu tog Hrvatskog zavoda za mentalno zdravlje i zašto se baš taj zavod našao na spisku onih koji se miču sa liste državnih zavoda? Ako govorimo o financijskim uštedama teško da ćemo nešto uštedjeti kad u isto vrijeme se osniva, predviđeno je da se osnuje Hrvatski zavod za telemedicinu. I zaključno, zašto ste u članku 33. ostavili da su zavodi za mentalno zdravlje i dalje državni ako ovim zakonom vi ih ukidate i pripajate u zavode za javno zdravstvo? Hvala. Replika, gospođa zastupnica Sonja Šimunović. **Šimunović, Sonja (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolegice kad ste spomenuli već liste čekanja ja isto zapravo imam jednu nedoumicu, možda jedno pitanje, a tu su nam cijenjeni predstavnici pa možda mogu odgovoriti. Čitam ove prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i sad kaže ovdje pitanja koja se uređuju osigurana osoba sama snosi troškove iz zdravstvene zaštite korištene po osobnoj želji izvan liste čekanja i u okviru standarda zdravstvene zaštite. koliko sam ja shvatila ja dođem kod liječnika, napravim određene pretrage, recimo želja mi je da mi se još napravi ultrazvuk abdomena i lista je čekanja, kaže mi liječnik ako platite, ako potpišete da je to vaša osobna želja doći ćete odmah na red i napravit ću vam ultrazvuk. To je ok s jedne strane, ali znači s druge strane ja možda ni nemam nekakvu indikaciju za koju je, i da mi je taj ultrazvuk abdomena neophodan, a sa druge strane pacijenti koji nemaju novaca i dalje ostaju na listi čekanja, i dalje ne mogu doći na red zato jer sam ja uskočila prije njih. Dakle, da li se opet na taj način pogoduje zapravo bogatijem sloju građana i bolesnika i koliko se onda tu opet narušava taj nekakav institut solidarnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite? Ili recimo drugi scenarij koji je moguć, dođe jedna umirovljenica koja nema novaca liječniku i recimo treba joj ultrazvuk srca. I sad na njega se čeka 5, 6 mjeseci, ona ne može toliko čekati jer ga mora napraviti recimo u roku mjesec dana i onda joj liječnik kaže recimo ako potpišete izjavu da je to vaša osobna želja i skupite novce opet ćete doći na red sutra ili preksutra. Dakle, do neki dan smo govorili pacijentima dođite u moju privatnu ordinaciju popodne ja ću vam napraviti, a sad to isto govorimo samo ne govorimo dođite kod mene privatno nego dođite u bolnicu pa ćemo to napraviti. Da li sam ja to dobro razumjela ili ne? Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Gordana Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Pa ovako dakle, vi ste na neki način dodatno još pojasnili ono što sam ja pitala. Dakle, istina je da se stvaraju liste čekanja. One su dugačke, istina je da oni koji su mogu priuštiti plaćanje bez da uopće privire na tu listu, odnosno da pitaju koji bi mogli biti po redu da će oni, oni su to imali jučer, oni to imaju danas i oni će to imati sutra. Osnov leži u tome kada netko tko dakle nema novaca da plati privatno, kada može znati da će moći dobiti uputnicu s kojom će moći obaviti pretragu kod privatnog, dakle bez obzira na listu čekanja. To je onaj problem, što svuda se govori o listama čekanja jel će biti dugačke, manje dugačke, 200 dana malo? Je li 400 dana premalo ili previše? Dakle i nije jasno tko je taj koji određuje, koji kaže gle za pregled dojke je maksimalno, možemo kazati da će se čekati 30 dana. Sve što je iznad toga dobiva uputnicu i ide privatno. To nitko ne želi kazati, niti za to niti za bilo koji drugi pregled.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre ja ću danas ovdje govoriti kao pacijentica. Ja već godinama bolujem od dijabetesa prvog tipa, inzulin ovisnog i pacijentica sam "Vuka Vrhovca". Vi planirate svojom zdravstvenom reformom spojiti "Vuk Vrhovec" sa kliničkom bolnicom "Merkur" o čemu su u vrlo negativnom kontekstu govorile i udruge oboljelih od dijabetesa, a vjerujem da su vam se i sa određenim apelima obratili i sami djelatnici "Vuka Vrhovca". Razlozi zbog kojih se vi odlučujete na ovu gestu, odnosno na tu odluku o spajanju "Vuka Vrhovca" i kliničke bolnice "Merkur" su financijske uštede pretpostavljam, a i govorili ste da te 2 bolnice ustvari samo dijeli zid. Ja mislim da su to apsolutno nedovoljni razlozi za spajanje ove 2 institucije zbog toga što se "Vuk Vrhovec" smatra jednim od najboljih referentnih centara za dijabetes u svijetu i mislim da bi se mogla dogoditi prava tragedija ukoliko vi realizirate ovu svoju namjeru. Htjela bih naglasiti da je "Vuk Vrhovec" institucija koja radi već od 70-ih godina prošlog stoljeća i da su "Vuk Vrhovec" svojim novcima gradile i udruge bolesnih od dijabetesa. To je ustanova koja jako kvalitetno radi, to je ustanova koja financijski poslovno, znači znači nije u dugovima. Ona ima uravnoteženi budžet, osoblje je, to mogu iz svog vlastitog primjera naglasiti, izuzetno motivirano, ono je educirano i u zemlji i u inozemstvu. "Vuk Vrhovec" provodi konstantno vrlo kvalitetan znanstveni rad i "Vuk Vrhovec", odnosno specijalisti i specijalistice sa "Vuk Vrhovca" i njihovi radovi se jako, jako često citiraju u brojnim inozemnim časopisima. To je na kraju krajeva i prepoznato zbog toga što je "Vuk Vrhovec" kao što sam već naglasila referentni centar za dijabetes i predstavlja jedan hrvatski model zdravstvene zaštite pa moglo bi se čak reći i izvozni produkt. U nekim dijelovima Kine je implementiran upravo način rada kakav se provodi u "Vuku Vrhovcu". Ukoliko se dogodi spajanje koje ste vi najavili treba naglasiti da "Vuk Vrhovec" će izgubiti svoju kategorizaciju referentnog centra što predstavlja izuzetno veliku opasnost za sve pacijente koji se liječe u "Vuku Vrhovcu". Zbog čega? U liječenju dijabetesa kao što vam je vjerojatno vrlo dobro poznato izuzetno je važno da se bolest drži pod kontrolom. Da bi se bolest držala pod kontrolom morate imati vrlo dobre mogućnosti da kontrolirate tu svoju bolest i to je upravo omogućeno kroz znači provedbu različitih testiranja na "Vuku Vrhovcu". Ne samo u biokemijskom laboratoriju koji provodi cijeli niz specijaliziranih testiranja nego je tu i cijeli niz drugih usluga koje pruža "Vuk Vrhovec" svojim pacijentima i to na doista vrlo, vrlo kvalitetan način. Meni je žao što vam ovo što ja pričam danas nije interesantno poštovani ministre bez obzira na to što vas Udruge oboljelih od dijabetesa zamolile da ne napravite to, pa evo ga meni je žao što smatrate da ne trebate da ne trebate poslušati moju raspravu. Vjerojatno smatrate da se to već sve čuli jako puno puta, da vam je i ravnatelj Vuka Vrhovca posao dopis u kojem ste to sve pročitali, ali vi ćete se i dalje držati svega toga zbog toga što smatrate da ćete na taj način ušediti, ne znam koliko planirate uštediti oko milijun kuna što isto tako nije baš dobro izračunano koliko sam ja dobro vidjela, jer se radi o uštedama ukidanjem ravnateljstva i biokemijskog laboratorija na vrlo diskutabilan način. Htjela bih naglasiti da biokemijski laboratorij Vuka Vrhovca godišnje primi 60 tisuća pacijenata i to ne samo iz Zagreba, nego iz cijele Hrvatske, da provede 950 tisuća različitih testiranja i mjerenja i to je vrlo, vrlo važno u kontroli Jer vama vaši dijabetolozi, dijabetologice mogu dati jako dobre smjernice na temelju upravo tih istraživanja kako da vi dalje, odnosno ispitivanja kako vi dalje vodite i upravljate sa svojom bolešću. Ja osobno sam prošla i kroz program dnevne bolnice na Vuk Vrhovcu, bila sam i ležala na samom kliničkom odjelu odnosno na bolničkom odjelu i mogu doista reći da su mi dijabetolozi, dijabetelogica Manja Prašek izuzetno pomogla u samom vođenju bolesti jako sam zabrinuta kako će se sada to odvijati sve nakon što vi spojite odnosno ukinete biokemijski laboratorij Vuka Vrhovca i odredite da svi mi pacijenti i pacijentice Vuka Vrhovca moramo svoja ispitivanja obnašati odnosno obavljati u u Kliničkoj bolnici Merkur koja između ostalog ne i provodi sva testiranja koja se provode na Vuku Vrhovcu. Što možemo očekivati zbog svega toga? Možemo očekivati povećanje broja komplikacija uzrokovanih od dijabetesa, a vrlo dobro znamo da je liječenje tih komplikacija izuzetno skupo. Pa ukoliko ćemo ovdje uštedjeti nekakvih milijun kuna, ja vas pitam da li ste napravili nekakvu procjenu toga, koliko će se povećati troškovi zdravstva ukoliko se poveća a realno je očekivati da će se povećati troškovi liječenja osoba kojima su uznapredovale komplikacije uzrokovane dijabetesom? Ukoliko imate ta istraživanja i ispitivanja, a pretpostavljam da bi temelj svake tako da kažem dobro osmišljene zdravstvene reforme morao imati takve podatke, ja bih vas molila da predstavite te podatke, jer ovakav način mislim ja se bojim da će posljedice dijabetesa biti znatno veće opterećenje nego ono što ćete vi spajanjem ove dvije institucije dobiti. Tu bih htjela također naglasiti da Klinička bolnica Merkur, koliko je meni poznato posluje s gubitkom dok je Vuk Vrhove zdravstvena institucija koja posluje financijski pozitivno. I postavlja se pitanje da li je to model hrvatskog zdravstva da one institucije koje su kvalitetne koje su uspješne, koje se nekakva točka referentni model u toj cijeloj priči, trebala bi biti uzor ustvari svim drugim zdravstvenim institucijama u Hrvatskoj budu kažnjene na taj način zato što dobro posluju. Hvala vam lijepa. Hvala. Završni osvrt ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović Izvolite. Evo uvaženi zastupnici počet ćemo od kraja. Prvo nije istina da vas nisam slušao, pogotovo kada ste rekli na početku svoga obraćanja da ćete govoriti kao pacijent. Ako se vama učinilo u jednom trenutku da nisam slušao, ja sam razmjenjivao podatke sa svojim kolegama i dozvolite da ja baš nisam takav kapacitet da mogu sve podatke imati u glavi, pa sam onda s njima malo razmjenjivao nekakve podatke ovo što ste tražili odgovor. Dakle, pozorno sam vas slušao kao uostalom i sve druge. Nije istina da su udruge pacijenata bile protiv spajanja ovih dviju bolnica, pa to i zadnja rasprava na "Otvorenom" sinoć gdje du bili državni tajnik i direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno zdravstveno osiguranje. Ponovit ću jednu rečenicu upućenu državnom tajniku i ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, nismo smo bili dovoljno informirani, ja ću nadovezati možda su bili dezinformirani. Ali ako je to tako onda ne bi za nas pacijente ne bi trebalo biti nikakvog straha. Ja vas s ove govornice u Saboru uvjeravam da apsolutno evo reći nažalost morat ćete opet dolaziti vjerojatno zbog prirode vaše bolesti u Kliniku Vuk Vrhovec jedino što će se u vašem tretmanu promijeniti, nećete moći doći kod ravnatelja Vuka Vrhovca već kod predstojnika Klinike Vuk Vrhovec. I potpuno je neistina da će bolnica Vuk Vrhovec izgubiti referalni centar jer na Rebru imate nekoliko klinika koje su referalni centar svatko za svoje područje, pa će i bolnica Vuk Vrhovec ostati referalni centar i u budućnosti. I ima niz tu nelogičnosti kada ja spominjem kolokvijalno kažem bolnice koje se dodiruju zidom. Ali reći ću vam jedan primjer, evo ako ćemo spomenuti budući da je danas liječenje svake bolesti multidisciplinarna a pogotovo komplikacija koje se tiču dijabetesa. Ajde uzmimo za primjer da imamo osobu A da ne govorimo o imenu i prezimenu koja je u Bolnici Vuk Vrhovec danas pod ovakvim sustavom organizacije zdravstva. I česta komplikacija kod dijabetičara, ajde spomenut ću gangrenu. I sada u tom momentu vaš liječnik u Vuk Vrhovcu zatraži konzilijarni pregled kirurga kojega nema, tada kirurg 20 metara udaljen dolazi na konzilijarni pregled, ni to nije problem, a znate gdje je problem, Vuk Vrhovec mora platiti Merkuru konzilijarni pregled toga liječnika. Što će se reorganizacijom, dakle ja vam samo sitnice govorim dobiti? Taj će kirurg doći jer stanuje, živi, radi u istoj bolnici i nećemo imati taj dodatni trošak. S druge strane, vi ste bili tamo rekli ste i vjerojatno ste imali doručak, ručak, večeru. Znate od kuda ste to dobivali? Iz Merkura. A znate gdje je problem? Nije problem što ste vi to dobivali iz Merkura, nego je problem što je to Vuk Vrhovec morao platiti Merkuru. Merkuru. Ovo je dupli trošak. Ovo je trošak Merkura i trošak Vuk Vrhovca. Isto tako dakle ne odgovara istini ili onaj tko vas je informirao, dopustite ja znam pa ću vam reći da vas je dezinformirao. Nije istina da "Vuk Vrhovec" i hvala vam što ste priznali jednu stvar, da je budžet uravnotežen znate kad, kad je krenula reforma zdravstvenog sustava i drago mi je da ste to rekli, da ste vi to rekli jer je to i istina. Ali nije istina sljedeće, da "Vuk Vrhovec" posluje bez gubitaka, a "Merkur" vjerojatno zato što je profesor Hebrang od tamo posluje s gubicima. Istina vam je sljedeća, nemojte govoriti i implicirati da će se "Vuk Vrhovec" koji ne stvara gubitke pripojiti "Merkuru" koji stvara gubitke jer to nije istina. Evo sad, pa idemo sutra tamo zajedno. Pa ja jedno po jedno pozivam, idemo tamo pa ćemo vidjeti dakle što je istina. Na početku reforme zdravstvenog sustava "Vuk Vrhovec" je imao 8 milijuna kuna dospjelog duga, a sad ima 4 milijuna kuna dospjelog duga, prepolovio je. Isto kao i bolnica "Merkur" prošle godine i "Merkur" i "Vuk Vrhovec" nisu ostvarili nove obveze i to je dakle istina. Isto tako, biokemijski laboratorij koji je na 30 metara udaljenosti nema apsolutno nikakvog razloga, a pogotovo u današnje vrijeme informatizacije da na 20, 30 metara imamo dva laboratorija i sad što se dešava. Jedan laboratorij koji je, zašto ne bi pa reći ću i pamet i ljudstvo koncentrirali na jedno mjesto. Hoće li to biti u "Vuku Vrhovcu" ili hoće li to biti u "Merkuru" o tome će reći naravno novi menadžment bolnice. Zahvaljujem se na svim raspravama. Ja ću pokušati na neka pitanja odgovoriti. Nema nitko pravo vrijeđati, a to nije ni u opisu govora zastupnika. I meni je odavde upućena jedna ne znam što bih na tu rečenicu rekao da svoju političku moć dokazivam na tijelu žena. To je nedopustivo da bilo tko kaže, a isto bih ja mogao uzvratiti da gospođa saborska zastupnica koja sada nije tu, ja bih isto mogao reći vi ste dokazivali svoju političku moć na tijelu hrvatskih trudnica, ukinuli ste porodiljni dopust i za pet godina je bilo 10 tisuća manje djece rođenih. I onda kada vam uzvratim, a to je isti argument kao i ovaj, onda kada se nešto uzvrati onda to nije u redu. Što se tiče transplantacija, kolega Mrsić je rekao e to nije sad, kad je nešto dobro nije zasluga reforme, to je zasluga kolega. Sad ću vas podsjetiti, za vrijeme i ja se slažem ne trebamo se vraćat u prošlost, ali ja ću vas podsjetiti zašto transplantacijski program nije uspio u vrijeme mandata SDP-a. Zato jer su se transplantacije plaćale iz proračuna bolnica. Profesor Andrija Hebrang je prvi koji je makao plaćanje transplantacija iz proračuna bolnica i danas imamo posebnu stavku za transplantacijski program koju smo, usput rečeno, ove godine povećali zapravo prošle godine povećali za 32 milijuna kuna. I zato smo danas, evo danas je bio, zapravo jučer je bio taj dan koji smo obilježili danas, zato je i danas direktor Eurotransplanta rekao da su iznenađeni uspjehom Hrvatske u posljednje dvije godine u transplantacijskom programu u koji se i dalje puno ulaže, da smo po multiorganskim transplantacijama prvi na svijetu, najbolji na svijetu, da smo smanjili liste čekanja 30% i povećali dakle broj transplantacija 30%. Ali smo mi u vrijeme teške recesijske godine uložili dodatnih 32 milijuna kuna. Ja isto mogu tako postaviti pitanje a zašto vi niste izdvojili plaćanje transplantacija i da ne opterećujemo bolnički sustav, limite bolnica kao što je to i sa medicinskom oplodnjom i kao što je to sa transplantacijama. Gospodo, ako na ičemu možemo skupljati, a to posebno molim a to posebno molim Mirando vas kao liječnika i vas kao zdravstvenu struku, reći ću vam ja jednu rečenicu, Bogu hvala što ste rodili u sinjskom rodilištu. Ali ne daj Bože da je tijekom vašeg poroda, a to vam nitko garantirat ne može, dođe do ispale ručice, do ispale pupkovine, do asliksije djeteta, to znači ajde tko nije u struci, dijete kad zbog čvora pupkovine ne dobiva dovoljno kisik. U tom trenutku ako ste u rodilištu koje nema operacijsku dvoranu izgubili ste svoje dijete, a i vaš je život u pitanju. Ja u ovdje ako treba kleknuti, moliti, nemojte na tome politizirati. Mislite da je meni bilo lako reći u Sinju rodilište više ne može raditi. Nije istina da je, 2007. je bio stručni nadzor komore i rekli su lokalnoj samoupravi morate riješiti taj problem jer ne zadovoljavate minimalne standarde. I ravnatelj Doma zdravlja u Splitu i županija u Đakovu su tražili inspekcijski nadzor. Što sam ja trebao, nakon tog inspekcijskog nadzora reći ne, ne, mene ne zanima. ne zanima. Ja vas molim, preklinjem, mene to nije sram reći ovdje, ja vas preklinjem nemojte politizirat u toj stvari. Pomognite, a Ministarstvo zdravstva ulaže dodatna sredstva da uistinu tim ženama i u Imotskom i u Makarskoj i Đakovu i u Sinju da imaju iste uvjete rađanja, da im damo šansu da imaju iste uvjete rađanja, ali to ne spominjete. Zbog istih razloga prije nekoliko godina i ja sam to podržao kao liječnik, kao struka, ukinuto je rodilište u Otočcu, sad ću reći mom Otočcu jer često spominjete Gospić, ali Gospić valjda zato, ajde sad nećemo politizirat pa neću nastavit dalje, dakle ukinuto je rodilište u Otočcu i u Senju, nije u Sinju nego u Senju zbog istih razloga. Ali gospodo, ja još jednom kažem, ja vas molim, nemojte na toj stvari politizirati. Pročitat ću vam ovo da uslišite moje molbe. Preminula je prošlog utorka nedugo nakon što je dovezena iz rodilišta koje sam ja dao zabranu da se radi na osnovu inspekcijskog nalaza. Konstatirao je u toj bolnici u kojoj, neću spominjat imena ni bolnice ni rodilišta ni ne daj Bože žene, da je dijete već umrlo, a unatoč pokušajima reanimacije nisu uspjeli spasiti život ni majci. E sad pogledajte, zato molim, kolega Mrsić posebno vas kao liječnika, vas koji ste u zdravstvenoj struci. Veli uzrok smrti prsnuće maternice i krvarenje. Gospodo, ja sam ginekolog, ja sam bio u situaciji kada sam spašavao život takvih žena i Bogu hvala spasio samo zato što sam imao operacijsku dvoranu. Moja supruga je umrla, a i s njom naša nerođena curica. Nemojte skupljati političke poene na sudbinama gdje se može desiti 1000 poroda u Sinju i reći Bogu hvala. Jedan ovakav poništava 1000 radosti, 1000 obitelji. I zato sam ja bio primoran, shvatite me, shvatite me. Zato sam ja bio primoran. Pa kada bih ja iz političkih razloga to dvojio, pa naravno ako baš hoćete političko tijelo je bliže i u Sinju i ne znam Imotskom HDZ-u nego SDP-u. Pa kada bi to bili iz političkih razloga pa sigurno bi još malo zažmirio. Ali kada ovako nešto pročitate, onda ono u što smo se zakleli kada smo dobivali diplomu liječnika mene obvezuje na to. Ali obvezuje Vladu Republike Hrvatske da iznađe i iznašli smo sredstava da uredimo to rodilište, da napravimo operacijsku dvoranu i ja ću biti ponosan zajedno s vama doći i u Sinj i u Imotski i u Makarsku i u Đakovo i otvoriti to rodilište. Ali moramo imati vrlo jasne standarde. Nije što se tiče Zavoda za mentalno zdravlje, gledajte mi ulažemo 24 milijuna kuna i oni su integrirani u Županijske zavode za javno zdravstvo. Istina je da za mentalno zdravlje na nacionalnoj razini nije profunkcionirao. Ali mi danas imamo 37 timova koji su integrirani u Županijske zavode za javno zdravstvo i zato mi nismo to ukinuli, nego smo pripojili nacionalnom Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Imamo vrlo razvijenu mrežu tih timova, 37 timova po županijama u kojem su i psiholog i psihijatar i medicinska sestra. Govorite o dugim čekanjima za zračenje. Pa naravno, zbog dugih čekanja smo i išli u reformu zdravstvenog sustava i uložili 300 milijuna kuna u 10 novih linearnih akceleratora. Prosjek starosti linearnih akceleratora je u Hrvatskoj preko 10, 15 godina i na 400000 stanovnika jedan linearni akcelerator. Kako možemo smanjiti listu čekanja? U doba krize, recesije kupiti im novih 10 linearnih akceleratora kako bi došli na prosjek Tako možemo smanjiti listu čekanja. Ali dozvolite da vam kažem. Ne možemo to. Nema nitko čarobni štapić i to će se desiti sutra. To će se desiti. Evo imamo ovih dana prve linearne akceleratore koje ćemo otvoriti i koji će biti na usluzi našim pacijentima. To je reforma zdravstvenog sustava, to je prepoznala ova Vlada ulaganje i na taj način možemo naravno smanjiti listu čekanja. pisao sam ne znam tko je rekao, ma nije istina, ja to moram reći da je 2009. godinu završio sa gubitkom. To je prva godina u povijesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje gdje su prihodi i rashodi ujednačeni. Čak štoviše te godine je smanjen duh za 290 milijuna kuna. I na kraju reći ću evo vama uvažena zastupnice Šimac Bonačić, rekli ste da ste se rodili u Sinju. To je meni izuzetno drago i vi vjerojatno osjećate da je to meni drago. Ali da evo pa reći ću ja na svom primjeru. Ja imam 2 kćeri. Jedna mi je 21 godina i evo ako Bog da postat će danas sutra majka. I da ja svoju kćer dovedem u rodilište i da nemam veze sa medicinom i da doktor koji vodi porod moje kćeri kaže ovako: dragi doktore Milinoviću brzo ćeš postati dida. E sad ako vam se desi da vašoj kćeri, djetetu ispadne pupkovna ručica, zabaci se glavica, poprečni položaj možete izgubiti svoga unuka budućeg i svoju kćer. Ako moram birati ispred bilo kakve tradicije i ovoga da izaberem život ja ću izabrati ovo drugo. I zato vas preklinjem na rodilištima, ako išto, a na rodilištima dragi prijatelji ne možemo politizirati i ne možemo skupljati političke poene i to je pogotovo bilo tko, tko je u struci nedopustivo. A još jednom naglašavam, učinit ćemo sve. Ja tražim tu pomoć i lokalne zajednice da uredimo ta rodilišta i da ponosno možda na kraju godine kažemo i u Sinju i u Makarskoj i u Đakovu ponovno će žene rađati ali pod punim tretmanom kako to današnja struka zadovoljava. Evo zahvaljujem se i na kraju Vlada Republike Hrvatske prihvaća dva amandmana čini mi se jedan kluba i Odbora za zakonodavstvo. Zahvaljujem se na ovoj raspravi. Bilo je i dobrih rasprava. Bilo je i teških riječi, ali libimo se teških riječi kada je zdravstvo u pitanju. Hvala vam lijepo.

netočno je ukoliko spojite dvije bolnice u ovom slučaju što ste vi govorili Merkur i Vuk Vrhovac da ćete smanjiti troškove ako određenu određenu uslugu obavite u Merkuru. Vi ste liječnik i ne morate poznavati financijsko poslovanje, ni knjigovodstveno poslovanje. A reći ću vam zašto to nije točno. Trošak će ostati isti kao što je i bio. Ako Merkur u ovom slučaju fakturira uslugu za, koju je obavio, ima određeni trošak, on će ostvariti prihod, on će biti na nuli, dakle imat će trošak, imat će prihod. Onaj tko će platiti imat će trošak. Trošak će uvijek ostati. Ne postoji dvostruki trošak i ne možete ga anulirati. Pa ispravka dva netočna navoda. Prvo se tiče transplantacije da je ona počela sa ovom administracijom. Nije točno. Pogledajte transplantacije bubrega. A zašto je zamah transplantacije u Hrvatskoj u ovom trenutku, ušli smo u eurotransplant, imamo više donora, prema tome to je razlog transplantacije i jasno je da su financije jedan dio, ali najveći napredak što smo ušli u eurotransplant. Prema tome, to je zasluga ljudi koji se bave transplantacijom. I drugo, kad govorimo o rodilištima, koliko znam niti u jednom rodilištu koje ste vi zatvorili nije bilo niti jednog incidenta, nije se ništa desilo, se ništa desilo, prema tome rodilišta ako ste htjeli mogli ste zatvoriti 2006. godine, ali niste, a …/Ne razumije se./… pitanje zašto u Sinju koji ima sve uvjete da se otvori rodilište fali mu samo kadrova, zašto se to nije napravilo. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9 i 30 sati sa raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima u mirovinskom osiguranju.